Þá var Teitur Björn Einarsson kosinn formaður efnahags- og viðskiptanefndar á fundi nefndarinnar í morgun og á fundi atvinnuveganefndar fyrr í dag var Þórarinn Ingi Pétursson kosinn formaður nefndarinnar. Forseta hefur borist bréf um afturköllun máls. Halla Signý Kristjánsdóttir kallar aftur þingsályktunartillögu á þskj. 70, mál nr. 70, um verðmætasköpun við nýtingu þörunga.

Allt fötluðu fólki að kenna, segir borgarstjóri. Já, óráðsía og framúrkeyrsla í fjármálum Reykjavíkurborgar er fötluðu fólki að kenna. Allt væri jákvætt í fjármálum hjá þeim í borginni um heila 3,8 milljarða kr. ef málaflokkur fatlaðs fólks kostaði ekki svona mikið.

að mögulega væri verið að gera meira en lögboðnar skyldur kveða á um hjá borginni og reikningur vegna slíks verði ekki sendur ríkinu. Nei, auðvitað ekki. Þetta er allt saman fötluðum að kenna, fötluðu fólki sem kom hvergi nálægt þessum samningum.

Þetta er ekkert annað en grófur skortur á þjónustu. Á annað hundrað fatlaðs fólks er sent hreppaflutningum landshluta á milli á hjúkrunarheimili. Ummæli fjármálaráðherra og borgarstjóra eru því kaldar kveðjur til þeirra fjölmörgu fatlaðra sem bíða á biðlistum eftir þjónustu

Forseti. Á ellefu mínútna fresti er kona eða stúlka drepin af fjölskyldumeðlimi á heimsvísu. Heimilisofbeldi er vandamál alls staðar og Ísland er þar ekki undanskilið. Það er mikil aukning í heimilisofbeldistilkynningum. Í fyrra voru um 2.400 tilkynningar til lögreglu um heimilisofbeldi og ágreining. Heimilisofbeldi er langoftast af hendi maka eða fyrrum maka. Sumir vilja meina að það sé einungis verið að tilkynna ofbeldi oftar en áður en í dómskerfinu er alvarlegum heimilisofbeldismálum að fjölga. Herra forseti. Getum við raunverulega verið viss um að ástandið sé ekki að versna í þessum málaflokki? Dómstólar eru með grófari ofbeldismál á sínum borðum og fleiri þolendur sem leita í Kvennaathvarfið upplifa sig í lífshættu. Þetta er ógnvænleg þróun sem er að eiga sér stað hér, herra forseti, og því er ekki hægt að líta fram hjá. Þessi fjölgun er ein og sér hrikaleg en það sem er einnig sláandi er hversu lengi þolendur þurfa að bíða eftir aðstoð. 120 einstaklingar eru í þessum töluðu orðum á biðlista hjá Stígamótum

Aldrei hafa jafn margar konur og í fyrra leitað til Kvennaathvarfsins. Þá snúa alla vega 12% þeirra heim aftur til gerenda og líklega mun fleiri. Heimilið á að vera griðastaður hvers og eins en raunin er sú að heimilið getur verið mjög hættulegur staður. Forseti. Þessi bið hefur afleiðingar. Við verðum að taka því alvarlega að tilkynningum um heimilisofbeldi sé að fjölga. Við verðum að bregðast við því ef þolendur leita sér hjálpar en ekki bjóða einungis upp á biðlista. Þolendur þurfa hjálpina strax. Virðulegi forseti. Það var sláandi að hlusta á hv. þm. Evu Sjöfn Helgadóttur fjalla um hina miklu aukningu á heimilisofbeldi hér á landi og þau áhrif sem slíkt ofbeldi hefur á þá sem fyrir því verða. Á 145. þingi var hegningarlögum breytt til að undirstrika alvarleika þessa ofbeldis. Þessi breyting var m.a. gerð til að leiða í lög hinn svokallaða Istanbúl-samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi. Við þetta tækifæri var bætt við b-lið í 218. gr. hegningarlaga sem hljóðar svo, með leyfi forseta: „Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila,

Þessi skilgreining á ofbeldi í nánum samböndum virðist samt ekki vera nægilega skýr ef marka má þá dóma sem hafa fallið þar sem ekki er dæmt eftir þessari grein. Þetta gera þeir þrátt fyrir að fallið hafi fordæmisgefandi dómur í Hæstarétti í fyrra um nákvæmlega það hvenær þessi grein á við. Eins ríkir réttaróvissa um hver skilgreiningin er á nánu sambandi en miðað við dómafordæmi njóta ógiftir einstaklingar og einstaklingar í óskráðri sambúð ekki þessarar réttarverndar. Ég skora því á hv. allsherjar- og menntamálanefnd að taka til skoðunar að eigin frumkvæði hvort skýra þurfi betur þessa grein í lögum svo að hún verði auðlæsilegri og auðskiljanlegri fyrir þá sem þurfa að ákæra og dæma eftir henni.

Virðulegi forseti. Í byrjun september barst mér svar við fyrirspurn sem ég lagði fram í febrúar um framvindu uppbyggingar mannvirkja til varnar ofanflóðum. Svarið segir mér að það þarf að halda vel á spöðunum til að ná að ljúka öllum áætluðum framkvæmdaverkefnum til varnar ofanflóðum árið 2030 eins og gert er ráð fyrir í uppfærðri framkvæmdaáætlun sjóðsins frá 2020. Bæði þarf að tryggja fjármögnun og breyta og bæta hönnun eftir því sem reynsla fæst af þeim mannvirkjum sem þegar hafa verið byggð. Hvort tveggja er vel mögulegt. Í svarinu eru líka mikilvægar og jákvæðar fréttir sem einnig hafa komið fram í tilkynningum frá ríkisstjórninni síðasta mánuðinn, þar á meðal að framkvæmdir við ofanflóðavarnir á Seyðisfirði hafa gengið hraðar en áætlað var og fjárveitingar til þeirra því auknar á þessu ári til að flýta verkefninu. Þá hefur ríkisstjórnin ákveðið að flýta upphafi framkvæmda við næsta snjóflóðavarnargarð á Norðfirði um eitt ár þannig að þær framkvæmdir hefjist árið 2024 í stað 2025. Þar með verður síðasta stóra snjóflóðamannvirkið sem þarf til að verja íbúabyggðina þar komið. Loks segir í svari hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að hann hyggist leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum þannig að lögin taki einnig til atvinnusvæða sem búa við ofanflóðahættu í þéttbýli og varnarmannvirkja sem þeim tengjast. Í dag rignir og rignir fyrir austan og ljóst að nýlega varnir og vöktunarkerfi eru þar að skila sínu. Virðulegi forseti. Í þessum verkefnum megum við hvergi hvika frá áætlunum.

Það var nefnilega á þessum degi fyrir sjö árum sem Alþingi Íslendinga samþykkti sennilega það eina almennilega sem ríkisstjórn hans gerði, að fullgilda Parísarsamninginn um samdrátt gróðurhúsalofttegunda til að við höldum hlýnun jarðar innan 1,5°C. Takk, Takk, Sigmundur Davíð, fyrir að hafa náð þessu í gegn á sínum tíma. Nú eru sjö ár liðin og í tilefni þeirra tímamóta er kannski rétt að líta um öxl og horfa fram á við.

Ef við skoðum breytingarnar frá því 2015, þegar ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar gekk inn í Parísarsamninginn, hefur sú losun sem er á beinni ábyrgð stjórnvalda dregist saman um 5%. Hún hefur dregist saman um 140 kílótonn, munið þessa tölu. 140 kílótonn er samdrátturinn á þessum sjö árum. Hvað er fram undan? Fram undan þarf að auka þennan samdrátt um 1.400 kílótonn. Næstu sjö ár þarf sem sagt að skila tíföldu því sem hefur verið skilað á síðustu sjö árum og á sama tíma eru aðgerðir ríkisstjórnarinnar að skila aukningu ár frá ári. Síðustu þrjú ár hefur verið aukning á losun gróðurhúsalofttegunda og það stefnir í enn eitt aukningarárið í ár. Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar og metnaðarleysi og sjálfsblekking þegar kemur að loftslagsmálum er orðið að sjálfstæðu vandamáli. Við verðum að byrja það starf sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hóf og gera betur en Katrín Jakobsdóttir gerir og skila okkur í land þannig að við séum ekki að velta skuldinni yfir á komandi kynslóðir.

Á hverjum degi fáum við nú hræðilega nýjar fréttir af umfangi þess umhverfisskaða sem strok þúsunda frjórra eldislaxa úr sjókvíum Arctic Seafarm í Patreksfirði er að valda. Upp er komin gjörbreytt staða fyrir verndun villtra íslenskra laxastofna sem krefst tafarlausra aðgerða. Það þarf nú þegar að hefjast handa við endurskoðun á áhættumati erfðablöndunar við norska eldislaxa og grípa til annarra þeirra aðgerða sem þörf er á til að vernda stofnana, bæta eftirlit og draga þau stórfyrirtæki sem að baki standa til enn frekari ábyrgðar gagnvart eigin starfsemi, eftirliti og samfélagslegri ábyrgð gagnvart þeim samfélögum sem þau starfa í og þeirri stöðu sem þau kunna að vera sett í vegna aðgerða sem þarf að grípa til gagnvart fyrirtækjunum.

Nú er það að gerast sem margir óttuðust, að kynþroska norskur eldislax syndi um þúsundum saman við strendur landsins eftir umhverfisslys, leiti uppi íslenskar ár til hrygningar og blandist þar við náttúrulega laxastofna með óafturkræfum áhrifum,

Við búum í návist óblíðra náttúruafla hér á landi. Stjórnvöld vinna að ýmsum forvörnum í þessu tilliti, má helst nefna snjóflóðavarnir, eftirlit með jarðhræringum og mögulegum eldgosum, áætlanagerð og ýmiss konar

Heimilisfólk varð að vaða frá heimili sínu á þurrt land samkvæmt fréttum og Brunavarnir Suðurnesja þurftu að bíða eftir því að sjávarstaða breyttist til að dæla vatni frá húsinu. Hinn 13. september lagði bæjarráð Suðurnesjabæjar fram sérstaka bókun um málið þar sem segir, með leyfi forseta: „Sjávarflóð eru ein tegund af náttúruvá sem við búum við hér á landi, mikilvægt er að bregðast við þessari vá á sama hátt og t.d. ofanflóðahættu þar sem góðar varnir skipta höfuðmáli til að lágmarka líkur á neikvæðum áhrifum á samfélagið.“ Virðulegi forseti. Hamfarahlýnun er staðreynd og sjóvarnir eru ekki bara forgangsmál í Suðurnesjabæ heldur víða í mínu kjördæmi, svo sem í Vík, Höfn, Grindavík og víðar, og raunar um allt land. Sjávarstaða hækkar og sjóvarnir verða æ mikilvægari. Nú þegar við fáum samgönguáætlun til meðferðar er mikilvægt að við skoðum sjóvarnir sérstaklega. Vegagerðin hefur úr takmörkuðu fjármagni að spila og því velti ég fyrir mér hvort ekki sé ástæða til þess að endurskoða fjármögnun sjóvarna hér á landi. Við getum t.d. horft til ofanflóðasjóðs og þess forvarnahlutverks sem sjóðnum er ætlað. Á sama hátt tel ég ástæðu til þess að kanna hvort stjórnvöld eigi að stofna sjávarflóðasjóð sem hefur það að hlutverki að verjast ágangi sjávar og sjávarflóðum um landið allt, enda deginum ljósara að þörfin er knýjandi og hún á aðeins eftir að vaxa á komandi árum.

Virðulegi forseti. Sjókvíaeldi og laxveiði. Þessum atvinnugreinum er oft stillt upp sem andstæðum pólum. Á bak við þessar atvinnugreinar eru fjölskyldur, samfélög og fyrirtæki sem reiða sig á afkomu þeirra. Sjókvíaeldi hefur vaxið með miklum hraða hér á landi síðustu ár sem hefur vakið áhyggjur þeirra sem hafa tekjur sínar af laxveiði. Áhyggjurnar snúa að mestu leyti að möguleikum á erfðablöndun villtra laxa og strokufiska. Þegar kom að skipulagningu sjókvíaeldissvæða var ákveðið að friða tilgreind svæði á landinu fyrir sjókvíaeldi með það að markmiði að minnka líkurnar á því að strokulaxar kæmust í laxveiðiárnar. Staðreyndin er sú að það má alltaf gera ráð fyrir því að áföll verði og það munu alltaf einhverjir laxar sleppa úr sjókvíum. En fyrir nokkrum dögum fannst gat á nótarpoka í sjókví í Patreksfirði. Þegar gatið uppgötvaðist kom í ljós að 3.500 fiska vantaði í kvína. Síðustu daga hafa verið að veiðast laxar í laxveiðiám á stóru svæði — á friðuðu svæði. Sá fjöldi fiska sem hafa verið sendir í greiningu til að kanna hvort þeir séu eldisfiskar er kominn á annað hundrað. Til landsins eru komnir kafarar sem fara í ár, leita að laxinum og skjóta með skutulbyssu, sem hljómar smá eins og léleg hasarmynd. Sjókvíaeldisfyrirtækið segist ætla að bæta verkferla til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig en við verðum að tryggja öruggara eftirlit og viðbrögð við slysasleppingu svo að svona ástand endurtaki sig ekki. Trúverðugleiki og framtíð beggja atvinnugreina er í húfi. Því hef ég óskað eftir sérstakri umræðu við hæstv. matvælaráðherra um slysasleppingar í sjókvíaeldi því að það er mikilvægt að við tökum umræðuna hér í þessum sal. Það eru allir að tala um heilbrigðiskerfið

Þetta hefur því miður ekki lagast, þvert á móti. Það sem brennur á fólki nú til viðbótar er grunnþjónustan. Á heilsugæslunni eru biðlistarnir nú komnir í harða baráttu við hina illræmdu biðlista innan heilbrigðiskerfisins sem við þekkjum. Ég ætla ekki að gera lítið úr því risaverkefni sem það er að veita stöðuga og góða heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu en mig langar að setja þessa stöðu í samhengi við skatta. Í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar eru skatttekjur ríkissjóðs og tryggingagjöld áætluð um 1.200 milljarðar kr. Þetta eru 27% af vergri landsframleiðslu og það þýðir einfaldlega að skattar og tryggingagjöld eru 27% af markaðsvirði allrar vöru og þjónustu sem er framleidd á Íslandi. Þetta er fjárhæðin. Þetta er hlutinn sem rennur í ríkissjóð í gegnum skatta og gjöld. Við erum og við viljum vera velferðarsamfélag og það er samfélagsleg sátt um það í íslensku samfélagi að við leggjum okkar af mörkum til þess í gegnum skattkerfið. En það var annar rauður þráður í samtölum mínum við fólk í sumar og það er sú vaxandi tilfinning fólks að skattarnir séu ekki nýttir nægilega vel til að standa undir þessari grunnþjónustu sem við erum að leggja skattpeningana okkar í, að sá tæpi þriðjungur af verðmæti allrar vöru og þjónustu sem til fellur í landinu sé ekki nýttur nægilega vel, ekki eins og best verður á kosið fyrir fólkið í landinu. Það er ótækt. Staðan í heilbrigðismálum, þar sem brýnna úrbóta er þörf, má ekki verða skjól fyrir óráðsíu í fjármálum ríkisins. (Forseti hringir.) Þvert á móti er brýnna en nokkru sinni fyrr að sýna ábyrgð og aðhald og leggja áherslu á bætta forgangsröðun.

en það gerðist einmitt í gær. Þau undur og stórmerki áttu sér stað í gær þegar ég var hér í óundirbúnum fyrirspurnum við hæstv. heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórsson, vegna þess skelfilega ástands sem ríkir í samfélaginu vegna fíknisjúkdóma. Ég var að benda á ótímabær dauðsföll vegna þess að fárveikt fólk — hversu alvarlegt getur það verið að vera fárveikur á Íslandi, getur það verið alvarlegra en að deyja á biðlista? Nei,

sagði að það væri í rauninni SÁÁ í sjálfsvald sett hvernig þau sæju um sína meðferðarþjónustu og þar vorum við að vísa til sex vikna lokunar á eftirmeðferðarheimilinu Vík.

Þannig að ég myndi segja að það væru gleðitíðindi, í allri þeirri sorg eru það gleðitíðindi og ég ætla að vona að það sé satt.

Vextir voru vissulega aðeins í hærri kantinum þá en samt heyrði ég að ég hefði verið heppin að kaupa á þessum tíma. Það á ekki að þurfa að vera byggt á heppni hvort maður geti keypt íbúð eða ekki. Þessi óvissa og óstöðugleiki er óþolandi. Á meðan ég fæ hnút í magann í hvert sinn sem vaxtabreytingar eru boðaðar þá upplifa vinir mínir í Danmörku ekki þennan séríslenska kvíða. Þau sjá lánin sín lækka og þau vita hvað þau borga í hverjum mánuði og næstu árin. Lánið er ekki kvíðavaldur. Hér á Íslandi líður varla sá dagur að ég heyri ekki rætt um vaxtahækkanir eða lánabyrði. Er eðlilegt að þetta sé eitt helsta umræðuefni í okkar daglega lífi? Þegar ég er spurð hvort ég ætli ekki að flytja heim aftur finn ég fyrir efa. Hér á ég rætur, hér er fólkið mitt og auðvitað langar mig að flytja aftur heim en ég get ekki sagt að þetta umhverfi sé spennandi þar sem það að eiga íbúð jafngildir fjárhagsáhyggjum. Dönum tókst að búa til fyrirsjáanleika fyrir ungt fólk og það getum við líka, þannig að ungt fólk velji að koma heim og ekki bara vegna þess að það á rætur hér heldur vegna þess að hér er best að vera. Þess vegna stend ég hér í dag, því að ég hef trú á því að við getum gert svo miklu betur. Við þurfum bara að þora og stíga skref í rétta átt. Ég veit að við getum það og þess vegna langar mig að flytja aftur heim.

Í haust gerði Maskína könnun um afstöðu landsmanna til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar. Það er alveg sama hvaða breytur eru skoðaðar, hvort sem tekið er tillit til menntunar, búsetu, kyns, heimilis, tekna eða stuðnings við stjórnmálaflokka er ríkur meiri hluti hlynntur því að bera framhald aðildarviðræðna um Evrópusambandið undir þjóðina sjálfa. Það var þó reyndar stuðningsfólk tveggja flokka, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, sem skar sig úr. Það kemur svo sem ekki á óvart en stuðningurinn var þó vel yfir 40% í báðum tilvikum.

en varfærna skref. Það virðist því vera að þjóðin sé, miðað við þessa skoðanakönnun, hreint út sagt ekkert klofin um þetta atriði, bara ekki neitt heldur þvert á móti. Vandamálið er að Íslendingar hafa aldrei verið spurðir álits, aldrei. Við erum því alltaf að rífast um innihald bókar sem aldrei hefur verið skrifuð. Það er því löngu tímabært að leiða fram hinn raunverulega þjóðarvilja með þjóðaratkvæðagreiðslu, fyrst um aðildarviðræður og, ef svarið er síðan játandi, þá um aðildarsamninginn sjálfan.

upp úr skotgröfunum og frá gíslingu Brexit-sinna þessa lands, sem vel að merkja er algjör minni hluti þjóðarinnar, og gefa okkur hinum frelsi til að ræða raunverulega hagsmuni okkar í þessu máli. Af hverju ekki?

Hæstv. ráðherra háskólamála hefur núna kynnt til sögunnar umfangsmiklar kerfisbreytingar á fjármögnun háskólanna og það er ljóst að 38 milljörðum verður núna úthlutað til háskólanna í gegnum hið nýja líkan sem byggist öðru fremur á því að útdeiling fjármuna muni taka mið af stúdentum sem ljúka einingum annars vegar og svo útskrifast úr námi hins vegar. Ég ætla að nýta tækifærið hérna í dag og fagna því að vinna ráðuneytisins hafi skilað sér í nýjum úthlutunarreglum enda hefur verið kallað eftir þeim í fjölda ára eftir úttekt Ríkisendurskoðunar frá 2007. Þó eigum við hins vegar eftir að sjá útfærslu nýrra reglna í reynd. Það er langt í frá allt sem liggur ljóst fyrir á þessum tímapunkti. Það er t.d. yfirlýstur tilgangur með nýju kerfi að gagnsæi þess skuli tryggja að skólarnir sjái að meiri og betri árangur skili þeim auknu fjármagni. Þar skulum við þó ögn staldra við, því við verðum umfram allt annað að stuðla áfram að því að aðgengi að námi, óháð efnahag og félagslegum aðstæðum, sé tryggt. Það er langt í frá ásættanlegt að aðeins 38% ungs fólks hér á landi á aldrinum 25–34 ára hefur sótt sér háskólamenntun þegar tölurnar eru 51% í Noregi og 49% í Svíþjóð. Ef við ætlum að koma í veg fyrir að þetta bil aukist enn frekar þá þarf með öllum tiltækum ráðum að tryggja jafnrétti til náms í reynd, þ.e. koma í veg fyrir of hamlandi aðgangstakmarkanir til að námið verði að veruleika. Herra forseti. Ráðherra segir sjálf að kakan er að stækka og ég ætla rétt að vona að stúdentar fái sanngjarna sneið af henni,

Virðulegi forseti. Það er erfitt að setja sig í spor þeirra íbúa sem búa við endurtekið hættuástand og rýmingar vegna ofanflóðahættu. Þær rýmingar sem íbúar á Seyðisfirði hafa þurft að glíma við að undanförnu kalla eflaust fram mjög vondar tilfinningar og erfiðar minningar. Í kjölfar þeirra náttúruhamfara sem urðu á Seyðisfirði árið 2020 var sett í gang kröftug vöktunaráætlun og vöktun á hlíðum Austurlands efld til muna. Sú vöktun hefur veitt íbúum aukið öryggi við mjög svo erfiðar aðstæður og hefur sannað gildi sitt svo um munar. Það er mikilvægt að við horfum til þess að efla vöktunina áfram, halda henni í gildi og tryggja að rannsóknir á svæðinu hvað varðar ofanflóðahættu verði auknar til muna. Jafnframt er mjög mikilvægt að við eflum staðbundið eftirlit og komum staðbundinni kunnáttu á svæðið meira en gert er í dag. Samhliða því eigum við að halda áfram því sem við höfum gert vel til að leggja okkar af mörkum í þágu þess að tryggja öryggi á svæðinu, flýta ofanflóðaframkvæmdum eins og ríkisstjórnin hefur einsett sér að gera og tryggja að það gangi eftir.

Ég ætla hins vegar að tala aðeins í framhaldi af því sem hér var rætt um áðan. Það er hin sígilda umræða um Evrópusambandið.

en mér finnst að ég verði að deila því með ykkur sem einn af ábyrgðarmönnum þess að örflokkurinn Alþýðuflokkur, minn gamli flokkur, barðist fyrir því á sínum tíma að komast inn í Evrópska efnahagssvæðið með bjartsýni um að allt yrði betra að leiðarljósi. Ég var stoltur af því að við skyldum ganga inn í það efnahagssvæði og fá þar, sem þá var mjög mikilvægt, 10% niðurfellingu á aðalútflutningsvöru okkar, fiskinum. Nú eru aðstæður mjög breyttar í fiskútflutningi og það er ekki eins ljóst að þar sé einhver tíund í boði eða til skiptanna. Ég vissi það ekki fyrr en ég settist inn á þingið eftir að við höfðum innleitt allan þann þorra tilskipana og aðlögunar sem farið var fram á sínum tíma, við inngönguna fyrir 30 árum, þá hefur farið vaxandi sá straumur tilskipana sem eru í dag sirka 650 á hverju ári sem við þurfum að innleiða með öllum þeim flóknu kerfum og nefndarstörfum og þingstörfum. Gengjum við þar inn yrðu það 2.100 tilskipanir.

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um réttlát græn umskipti. Flutningsmenn þessarar tillögu eru, ásamt þeirri sem hér stendur, hv. þingmenn Kristrún Frostadóttir, Logi Einarsson, Dagbjört Hákonardóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Öll eru þau félagar mínir í þingflokki Samfylkingarinnar. Tillagan hljóðar svona: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til að tryggja réttlát græn umskipti og leggja fyrir Alþingi eigi síðar en 1. apríl 2025. Við gerð aðgerðaáætlunarinnar verði kallað eftir samráði við verkalýðsfélög, sveitarfélög og atvinnurekendur. Markmið áætlunarinnar verði að koma í veg fyrir það ójafnrétti sem hlotist getur af loftslagsvá og tryggja að græn umskipti ýti undir aukinn jöfnuð í samfélaginu ásamt því að fjárlög og fjármálaáætlanir endurspegli vilja Íslands til að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum“ Í greinargerð með tillögunni kemur fram að þingsályktunartillagan hafi verið lögð fram á síðasta þingi og á þarsíðasta þingi en náði ekki fram að ganga. Réttlát umskipti í átt að kolefnishlutlausri framtíð eru eitt brýnasta umhverfis-, samfélags- og efnahagsmál samtímans. Með grænum umskiptum þarf að tryggja að aðgerðir í baráttunni gegn loftslagsbreytingum ýti ekki undir aukinn ójöfnuð í samfélaginu. Samræma þarf aðgerðirnar með það að markmiði að tryggja mannsæmandi störf og lífskjör. Þjóðir heims höfðu sameinast um það að árið 2020 að árið 2020 ætti að einkennast af loftslagsaðgerðum á alþjóðavísu en málefnið féll í skuggann af heimsfaraldri kórónuveiru og áhrifum hans. En þó að langþráður árangur hafi náðst við að hemja heimsfaraldurinn er hamfarahlýnun því miður ekki á undanhaldi. Því er nauðsynlegt að setja fram metnaðarfull markmið og áætlanir sem sýna vilja Íslands til að axla ábyrgð í loftslagsmálum og víkja sér hvergi undan ábyrgð í þessu stærsta viðfangsefni mannkyns. Íslensk stjórnvöld verða að sýna metnaðarfyllri útfærslu á áformum sínum um kolefnishlutleysi árið 2040 til að uppfylla skuldbindingar Parísarsamkomulagsins,

og standa við sameiginlega Helsingforsyfirlýsingu forsætis- og umhverfisráðherra Norðurlanda um að norræn ríki ætli sér að leiða baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Í skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna kemur fram hvað þær sviðsmyndir sem stuðla að 1,5°C eða 2,0°C hlýnun krefjast mikilla fjárfestinga. Sviðsmynd OECD fyrir 2,0°C hnattræna hlýnun er eina sviðsmyndin sem tekur tillit til fjárfestinga í samgönguinnviðum og öðrum innviðum auk fjárfestinga í orkuvinnslu og orkunýtni. Þar er áætlað að árlegar fjárfestingar þurfi að nema því sem samsvarar 6,0% af heimsframleiðslunni, annars vegar 4,0% vegna samgönguinnviða og annarra innviða og hins vegar 2,0% vegna orkuvinnslu og orkunýtni. Þar sem endurnýjanleg orkuvinnsla hefur verið tekin upp hér á landi standa eftir fjárfestingar vegna samgönguinnviða og annarra innviða sem þurfa samkvæmt þessu að vera 4,0% af vergri landsframleiðslu til að mæta alþjóðlegum kröfum.

Stjórnvöld bera ábyrgð á þessari fjármögnun ásamt atvinnulífinu. Ljóst er að betur má ef duga skal í útgjöldum til málaflokksins. Þar þurfa framlög íslenska ríkisins að duga fyrir metnaðarfyllri markmiðum en núverandi stjórnvöld setja sér. Einnig þarf að draga úr fjárframlögum til aðgerða sem stuðla að aukinni losun og nýta fjárhagslegar ívilnanir og skattkerfið með mun markvissari hætti en nú er gert í þágu loftslagsmála. Samfylkingin vill sjá mun meiri metnað íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum en þau sýna í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Fjárlög og fjármálaáætlanir þurfa að endurspegla vilja Íslands til að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi og verða að sýna skýrari merki en nú um metnað stjórnvalda í loftslagsmálum. Einnig er ljóst að markaðsöflin munu ekki leysa loftslagsvandann upp á eigin spýtur. Þetta gildir jafnt um aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mótvægisaðgerðir. þess að hægt sé að draga með markvissum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda með grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka frumkvæði og vísa veginn. Þetta á við um orkuskiptin, markvissari niðurgreiðslu rafmagnsbifreiða, aukna fjárfestingu í almenningssamgöngum, fjárfestingu í hringrásarhagkerfinu og í matvælaframleiðslu, eflingu grænnar stjórnsýslu og innleiðingu grænnar fjárfestingaráætlunar. Engin samfélagssátt næst um hröð orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema velferðarsjónarmið séu höfð að leiðarljósi og tryggt að kostnaður falli ekki á tekjulægri hópa eða íbúa í dreifðum byggðum umfram aðra. Samkvæmt rannsókn sem unnin var af hópi hagfræðinga fyrir Smith School of Enterprise and the Environment við Oxford-háskóla í maí 2020, sem byggðist á viðtölum við á þriðja hundrað sérfræðinga og stjórnenda í fjármálaráðuneytum og seðlabönkum víða um heim, eru fjárfestingar í grænni nýsköpun og þróun og uppbygging innviða og flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku á meðal þeirra efnahagslegu örvunaraðgerða sem mælt var með. Rannsóknin var gerð í Covid-kreppu og ætluð sem leiðsögn handa ríkisstjórnum í því ástandi. Markmið um sjálfbærni og kolefnishlutleysi eru ekki síður mikilvæg nú og enn í fullu gildi þó að kreppa sé yfirstaðin. Þau falla auk þess vel að markmiðum um aukin lífsgæði og græna atvinnuuppbyggingu til að vinna gegn þeirri loftslagsvá sem við okkur blasir. Því er mikilvægt að koma á fót öflugum grænum fjárfestingarsjóði og auka til muna fjárframlög til almenningssamgangna, til flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku og til grænnar nýsköpunar. Þá má nýta fjölda lausna og gagna sem til eru nú þegar til þess að stuðla að varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni og stemma með því stigu við loftslagsvánni. Líffræðilegur fjölbreytileiki hafsins skiptir okkur hér á landi miklu máli og verði þróunin þar ekki stöðvuð mun hún hafa slæm áhrif á fiskimið okkar og stórkostleg efnahagsleg áhrif um leið. Evrópusambandið hefur sett á laggirnar sérstakt kerfi í því skyni að tryggja að umskipti í átt að loftslagshlutlausu hagkerfi verði réttlát og skilji engan eftir. Er það hluti af græna samfélagssáttmála ESB. Kerfið tekur á þeim félagslegu og efnahagslegu áhrifum sem umskiptin hafa í för með sér með markvissum stuðningi og sérstakri áherslu á svæði, atvinnugreinar og launafólk sem mun standa frammi fyrir stærstum áskorunum. Við jafnaðarfólk viljum tryggja að grænu umskiptin verði sanngjörn og að allir fái að vera með. Jafnaðarfólk í Norðurlandaráði hefur lagt ríka áherslu á réttlát græn umskipti og norrænt samstarf um það réttlætismál.

Raunar gætu grænu umskiptin leitt af sér sanngjarnari skiptingu gæða en þekkist nú. Komi hins vegar til þess að fólk upplifi vaxandi ójöfnuð eða þurfi að taka á sig óhóflegar byrðar í baráttunni við loftslagsbreytingar mun það veikja stuðning við aðgerðir til langrar framtíðar. Það yrði einnig til þess að árangur næðist ekki í að vinna gegn þeirri ógn sem loftslagsvá af mannavöldum er. Ef græn umskipti í átt að kolefnishlutlausu samfélagi eru ekki nægilega vel skipulögð gætu ákveðin svæði, atvinnugreinar eða launafólk sem nú treystir á kolefnisfrekt hagkerfi og aðstöðu þurft að greiða stóran efnahagslegan og félagslegan toll vegna nauðsynlegra aðgerða í þágu umskiptanna. Tæknibyltingin skapar fjölmörg tækifæri í grænum umskiptum. Sama gildir þó um hana og græn umskipti, að koma þarf í veg fyrir að tæknibyltingin auki ójöfnuð. Hún þarf þvert á móti að auka jöfnuð. Græn umskipti munu eflaust leiða til breytinga á vinnumarkaði og tegundum starfa. Ný störf koma fram, önnur breytast og enn önnur gætu horfið. Finna þarf leiðir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi vegna umskiptanna og að þau sem hafa minnst milli handanna nú verði ekki fyrir slæmum áhrifum af þessari umbyltingu. Bestu lausnirnar fást með samvinnu og því þarf að tryggja að allir séu með í samtalinu um réttlát græn umskipti. Markmiðið er að réttlát græn umskipti styrki velferðarkerfið og ábyrga efnahagsstjórn, og að þau stuðli að skipulögðum og heilbrigðum vinnumarkaði. Það þarf pólitíska forystu og sameiginlegt átak verkalýðshreyfingar, sveitarfélaga, atvinnulífs og stjórnvalda til að tryggja réttlát græn umskipti. Herra forseti. Á síðasta þingi bárust tvær umsagnir um tillöguna, frá ASÍ og frá BSRB, og báðar voru umsagnirnar jákvæðar. Í umsögn ASÍ er bent á að efni þingsályktunartillögunnar sé í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna þriggja er kveðið á um að hugmyndafræði réttlátra umskipta verði leiðarstef í yfirstandandi breytingum vegna loftslagsvárinnar og tæknibreytinga. Efni þingsályktunartillögunnar sé í samræmi við stefnu Alþýðusambands Íslands og stefnu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um réttlát umskipti. Þingsályktunartillagan sé einnig í takt við tillögur Evrópusambandsins sem eiga að stuðla að því að Evrópusambandið nái markmiðum sínum um kolefnishlutleysi árið 2050 og tryggja að stefnumótun ESB sé í samræmi við loftslagsmarkmið sem Evrópuþingið

ætti að hljóta brautargengi en að gera megi minni háttar breytingar á greinargerðinni, svo sem um niðurgreiðslu rafbíla. Frekar ætti að styrkja innviði fyrir rafbíla sem skortur sé á. Í umsögn BSRB er fjallað um hugtakið réttlát græn umskipti. Sameinuðu þjóðirnar notuðu hugtakið árið 2015 með útgáfu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar á leiðarvísi fyrir réttlát umskipti. Þetta hafi verið í aðdraganda undirritunar Parísarsamningsins síðar sama ár og réttlát umskipti hafi verið eitt af markmiðum samningsins. Enn sem komið er hafi íslensk stjórnvöld ekki lagt áherslu á þennan þátt Parísarsamningsins og aðkoma verkalýðshreyfingarinnar að ákvörðunum um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum sé mjög takmörkuð. Í ljósi mikilvægi loftslagsmála og réttlátra umskipta sé nauðsynlegt að koma á virku samstarfi til að tryggja árangursríkar kerfisbreytingar. Í umsögninni segir enn fremur að BSRB styðji efni þingsályktunartillögunnar heils hugar en leggi til þá breytingu að aðgerðaáætlunin verði gerð í samráði við heildarsamtök launafólks en ekki einstök verkalýðsfélög. Um þessar athugasemdir geri ég ráð fyrir að verði rætt í hv. efnahags- og viðskiptanefnd en til þeirrar nefndar legg ég til að málinu verði vísað að lokinni þessari umræðu.

Það er í sjálfu sér ekki miklu við þetta að bæta efnislega nema að hnykkja á nokkrum atriðum. Mig langar til að nýta þetta tækifæri

frá jarðefniseldsneytishagkerfinu yfir í hagkerfi sem er drifið áfram af endurnýjanlegri orku. Við vitum auðvitað að það mun hafa þó nokkur áhrif á vinnumarkað, á stöðu fólks á vinnumarkaði og störfin sem verða í boði. Það er langt síðan íslenska verkalýðshreyfingin fór að hugsa um það og undirbúa, fræða og mennta sitt fólk svo að það gæti tekist á við þessi umskipti. Í marsmánuði árið 2021 kom út skýrsla Norræna verkalýðssambandsins, NFS, ásamt Þýska alþýðusambandinu um réttlát umskipti í loftslagsmálum. Að þeirri skýrslu stóðu Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna og BSRB. Þar eru tillögur um aðgerðir sem sagt er að stjórnvöld þurfi að grípa til og ég hygg að flestar, ef ekki allar þær tillögur séu enn í fullu gildi rúmlega tveimur árum eftir útgáfu þessarar skýrslu. Í tilefni af þeirri útgáfu var gefin út sameiginleg yfirlýsing ASÍ, BHM og BSRB og mig langar, með leyfi forseta, að vitna beint í hana. Þar segir m.a.: „Á Íslandi er stéttarfélagsaðild almenn, atvinnuþátttaka mikil og atvinnustig að jafnaði hátt. Ef fleiri störf tapast en verða til, ef atvinnuöryggi minnkar og hlutfall láglaunastarfa eykst á kostnað annarra starfa mun það hafa í för með sér aukinn tekjuójöfnuð og grafa undan samfélagslegri einingu og velmegun. Íslensk stjórnvöld þurfa því að vinna markvisst að því að móta hagkerfi fyrir framtíðina með stefnu í atvinnumálum og tengja hana við menntun, færni, vinnumarkaðinn, tæknibreytingar og nýsköpun. Einnig þarf að móta fjárfestingarstefnu fyrir lágkolefnishagkerfi og nýta skatta- og tekjutilfærslukerfin með jöfnuð að leiðarljósi.

Það skiptir nefnilega lykilmáli þegar tekið er til við aðgerðir vegna loftslagsbreytinga, vegna hamfarahlýnunar að markmiðin séu alveg skýr, að leiðarljós stjórnvalda séu alveg skýr og það sé ljóst að markaðurinn einn verði ekki látinn um þessar breytingar. Markaðurinn einn er nefnilega blindur á félagslegar afleiðingar, oftast nær, og ef illa tekst til þá getur hann dýpkað ójöfnuðinn en ekki aukið hann. Það er mikilvægt að þetta komi hér fram vegna þess að aukinn jöfnuður, meiri sanngirni, aukinn efnahagslegur jöfnuður, bæði í okkar samfélagi og á milli landa og innan landa, er lykillinn að árangri í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og í árangri í baráttunni í umhverfisvernd yfir höfuð. Það er þegar misskiptingin er sem mest að afleiðingar loftslagsbreytinganna verða hvað verstar. Við sjáum það bara gerast fyrir augunum á okkur núna í hverjum einasta fréttatíma. Þess vegna er jöfnuður lykill að árangri í þessu mikilvæga máli. Við eigum nefnilega öll rétt á að njóta ávaxtanna af alvöruloftslagsaðgerðum sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma á endanum í veg fyrir hamfarahlýnun sem við því miður við stefnum of hratt í ef allt fer sem horfir. Við erum ekki að tala um neinar litlar breytingar í sjálfu sér, við erum að tala um kerfisbreytingu sem m.a. felur í sér að allar opinberar fjárfestingar og öll skattapólitík hins opinbera verður að miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta snýst nefnilega um nýja fjárfestingarstefnu fyrir hið opinbera kemur og styður við öll önnur markmið eða aðgerðaáætlanir stjórnvalda. Þess vegna t.d. eiga fjárfestingar í almenningssamgöngum, bara svo eitt lítið dæmi sé að vera miklu meiri en þær eru núna samkvæmt alla vega af þeim hugmyndum sem ég hef séð opinberlega, t.d. í nýrri samgönguáætlun, vegna þess að við eigum að ýta undir opinberar fjárfestingar í öllu því sem færir okkur minni útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þetta hljómar ekki neitt sérstaklega flókið en það virðist hins vegar vera auðveldara um að tala en í að komast. Að lokum langar mig af þessu tilefni að nefna að á fundi hv. umhverfis- og samgöngunefndar í morgun var fjallað um starf fráfarandi loftslagsráðs og m.a. það uppgjör sem ráðið sendi frá sér núna í júní síðastliðnum þar sem ráðið m.a. beinir orðum sínum beint til Alþingis, ekki bara til framkvæmdarvaldsins, og hvetur þingmenn til að eiga í opnum og upplýstum bæði umræðum hér í þessum sal og líka, ekki síður, í opnum samskiptum og upplýsandi og beita beita sér fyrir betri fræðslu og upplýsandi umræðu um loftslagsmálin almennt í samfélaginu. Ég hygg að þessi tillaga gæti hjálpað til við að gera einmitt það og að koma á rekspöl hugmyndum og þeirri hugmyndafræði sem er í sjálfu sér ekkert ný af nálinni af því að við erum þannig séð búin að vera að tala um nauðsyn þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, nauðsynina fyrir græn umskipti og fyrir þessa miklu kerfisbreytingu sem verður að eiga sér stað fyrr en síðar til að við náum utan um loftslagsbreytingarnar og reynum að tefja þær og draga úr þeim og vonandi á endanum að stöðva hamfarahlýnun sem hefði hrikalegar hrikalegar afleiðingar fyrir fólkið sem býr á þessari jörð.

vegna þess að hún er frá árinu 2020 og er að uppistöðu til sú sama og var lögð fram 2018, stuttu eftir að ríkisstjórnin tók við. Árin 2018 og 2020 var ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur með önnur markmið í loftslagsmálum en hún er í dag. við að vera í samfloti með Evrópusambandinu um 40% samdrátt í losun. Nú er miðað við 55% en aðgerðaáætlunin hefur ekki verið uppfærð til að endurspegla það. Það er eins og ráðherranum hafi ekki dottið í hug þegar hann settist í embætti eftir kosningar 2021 að hann þyrfti kannski að endurskoða þetta grunnplagg síns ráðuneytis. Í svari ráðherra sem ég nefndi hér kom fram að hann hann teldi sig ekki bundinn af neinu öðru en lagarammanum, þar sem stendur að aðgerðaáætlun skuli uppfæra eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Hann ætlar að fullnýta sér þann tíma og koma með uppfærða aðgerðaáætlun núna um áramótin, þegar meira en helmingur er liðinn af þessu kjörtímabili. Þetta heitir að sitja auðum höndum. Þetta heitir alla vega ekki að sýna metnað. Þess vegna er ég hræddur um, frú forseti, að við hér á þingi þurfum að taka þessi mál dálítið til okkar, eins og t.d. með því að leggja til að ríkisstjórnin geri þær áætlanir

Það fer nefnilega ekki alveg saman sá metnaður sem ríkisstjórnin segist hafa í loftslagsmálum og þær aðgerðir sem hún grípur til, hvað þá sá árangur sem hún getur sýnt af verkum sínum. Nú er þessi ríkisstjórn búin að sitja frá árinu 2017,

Hún getur ekki lengur skýlt sér á bak við að einhverjar fyrri ríkisstjórnir hafi verið algerlega glataðar í þessum málum, þó að núverandi ríkisstjórn innihaldi reyndar flesta sömu flokkana og þær ríkisstjórnir. Nei, það er ekki lengur skálkaskjólið sem hægt er að fela sig á bak við. Núna eru það aðgerðir ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sem eru vegnar og metnar þegar við fáum útreikninga frá t.d. Umhverfisstofnun,

Í staðinn fyrir 55% væri líklegt að 24% næðust. Þetta er m.a. vegna þess að ríkisstjórnin settist ekki niður og uppfærði aðgerðaáætlunina þannig að hún endurspeglaði þann metnað sem hún segist hafa aukið,

þá kemur vissulega fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að miða skuli að því að aðgerðir í þágu loftslagsmála stuðli að réttlátum umskiptum. Þó það nú væri. Þó það nú væri að við nýttum ferðina þegar við erum að bjarga jörðinni til að byggja upp betra samfélag í leiðinni. Samlegðaráhrifin eru augljós og það væri sorglegt að vera í kerfisbreytingum án þess að ná þeim fram. En hvað sýna verkin? Hv. þingmaður nefndi rafbílana sem ASÍ kom inn á í sinni umsögn á síðasta þingi. Þeir eru einmitt fyrirtaksdæmi um það hvernig ríkisstjórnin hefur verið með ekki bara skakkan fókus heldur allt of lítinn fókus. Til þessa hefur meginþungi þeirra fjármuna sem hafa runnið í gegnum

ein af aðgerðunum sem þurfti að grípa til, en að hún sé langtum stærri en nokkuð annað sem þessi ríkisstjórn hefur gripið til

vegna þess að rafbíllinn getur verið fjórða eða fimmta bifreið á heimili ef fólk vill og ívilnunin fylgir samt, þá er ekkert réttlæti í þessari aðgerð. Ríkisstjórnin er búin að vera algjörlega blind á þennan þátt.

Það vantar að ríkisstjórnin setji raunveruleg markmið, fylgi þeim eftir með alvöruaðgerðum og fjármagni

Eina markmiðið sem er búið að festa í lög er kolefnishlutleysi árið 2040 og þá treysti ríkisstjórnin því að fólk væri bara búið að gleyma tilvist sinni. Við þurfum að lögfesta markmiðið sem er næst okkur í tíma

umfang aðgerða í þágu loftslagsmála. Árið 2024 er hún að fara að draga þær aðgerðir saman. Bein framlög til málaflokka umhverfis- og orkumála munu lækka um 1,7 milljarða ef við tökum út fyrir sviga peninginn sem er millifærður af gjaldahliðinni vegna rafbílaívilnunar, 1,5 milljarða lækkun á beinum framlögum.

Á sama tíma og ríkisstjórnin stendur fyrir aðgerðum sem auka losun ár frá ári er hún að draga úr beinum stuðningi við aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Ef við bætum síðan ofan á þetta þeirri nýju gjaldtöku sem verður á notkun rafbíla, sem mætti alveg flokka sem gjaldtöku sem vinnur gegn grænum umskiptum þótt ekki sé hún endilega ósanngjörn eða óréttlát,

því sem þingið ákveður, samkvæmt stjórnarskrá er þingbundið lýðræði, þá bara gerist ekkert. Það er rosalega áhugavert. Það kæmi mér ekkert á óvart með þetta mál að svo færi.

og ætla síðan að ná að framkvæma. Þetta birtist hvergi þegar það þarf að leggja peninginn á borðið til þess að sýna að það sé verið að ná þessu markmiði.

að ná betri árangri heldur en 40% á meðan aðrar þurftu að ná minni árangri, samtals myndi það summast upp í 40% fyrir allar þjóðir. Úr varð að hlutur Íslands af því var 29%.

þannig að talan sem er í ríkisstjórnarsáttmálanum um 55% samdrátt í losun þýðir að Ísland ætlar að ná 55%, ekki einhverri lægri tölu saman með einhverjum öðrum þjóðum. Þá fer maður að skoða hvernig það sést í fjármálaáætlun og fjárlögum ríkisstjórnarinnar, hvernig þau ætla að ná sínum eigin loforðum.

það verður að kalla þetta stefnuleysi því að stjórnvöld eru búin að lofa í ríkisstjórnarsáttmálanum að gera ákveðinn hlut og það er stefna sem er sett. Þegar stefnan er síðan ekki framkvæmd hlýtur að vera eitthvað vandamál í framkvæmd stefnunnar. Stefnuleysi er það eina sem mér dettur í hug því að aðgerðirnar sem koma á blað í fjárlögum og fjármálaáætlun ná ekki þessum markmiðum. Þessi tillaga sem við erum með hérna er um að það þarf að gæta að réttlæti. Það er eitthvað sem við í þessum sal berum ábyrgð á.

og sitt sýnist hverjum að sjálfsögðu um það. En í heildina tökum við ákveðna ákvörðun þegar allt kemur til alls, greiðum atkvæði samkvæmt okkar sannfæringu um það hvað okkur finnst vera réttlátt. Þetta er bara starf þingmannsins í hnotskurn.

Það er áhugavert í rauninni að það sé ekki búið að gerast nú þegar, því að þegar allt kemur til alls þá er það gríðarlega stór efnahagsleg aðgerð að ná þessum markmiðum sem eru sett hérna fram, að ná þessum markmiðum sem ríkisstjórnin sjálf hefur sett í ríkisstjórnarsáttmálann. Við erum að tala um 100 milljarða, væntanlega rúmlega það núna, á ári í innflutning á olíu, bara sá hluti.

til að geta síðan í framtíðinni sparað 100 milljarða á ári. En nei, við erum með þessa ríkisstjórn sem setur sér markmið en einhverra hluta vegna skilar þeim ekki til þings, gegnum þingið eða í aðgerðum sínum í hinum ýmsu málaflokkum. Ég fagna því að við fáum svona tillögu til þess að reyna að vekja meiri athygli á því að það er eitthvað ekki alveg í lagi hérna með stefnumörkun stjórnvalda.

að taka á hlutum þegar stefnir í óefni eða þegar í óefni er komið og hrósa svo happi ef vel spilast úr hlutunum, ef nýr fiskstofn siglir inn í lögsöguna eða ferðamenn fara að streyma inn í landið og allir eru ánægðir á meðan uppsveifla af þess völdum er í gangi. Hér er hins vegar mál, sem er kannski eitt mikilvægasta málið sem er dreift núna í haust, sem hvetur til þess að við horfum kynslóð og kynslóðir fram í tímann og tökum meðvitaða ákvörðun um hvernig við getum tryggt jöfnuð í samfélaginu samfara gríðarlegum samfélagsbreytingum sem eru augljóslega að verða. Við stöndum frammi fyrir tveimur hlutum sem munu hafa ótrúlega stór áhrif á okkur. Annar er tæknibreytingin sem mun ríða yfir hvort sem við viljum eða ekki. Hún getur auðvitað haft hryllilegar afleiðingar en hún getur líka verið nýtt til góðs; við getum aukið hagvöxt, við getum notað hana til þess að minnka kolefnisspor og það er hægt að minnka ójöfnuð líka. En það þarf þá að gerast með meðvituðum hætti. Síðan erum við með hitt stóra málið sem eru loftslagsmálin, sem eru sameiginlegt verkefni allrar heimsbyggðarinnar og eru í þeim skilningi eins og tæknibreytingin ekki valkvæð fyrir okkur að sinna. Það kemur mjög vel fram í greinargerð með þessu máli að hverju þarf að huga sérstaklega. Ég ætla ekki að dvelja við það, það kom fram í ágætri ræðu

Hann er auðvitað efnahagslegur og það er mjög brýnt að við tryggjum að þau sem eru á lægri tekjum geti tekist á við framtíðina og lifað mannsæmandi lífi þrátt fyrir miklar þjóðfélagsbreytingar, til jafns við þá sem eru með hærri laun.

við viljum heldur ekki taka kostnaðinn allan í einu þannig að þetta bitni á öldruðu fólki sem nú býr í þessu landi og hefur byggt upp samfélagið okkar.

70% þeirra núna þar, þannig að það þarf að huga að öllu landinu og gera öllum kleift að taka þátt í þessum breytingum. Við viljum öll geta lagt okkar af mörkum. Við þurfum hins vegar, eins og kom fram í ræðunni, að byggja upp almenningssamgöngur og við þurfum að færa okkur yfir í vistvænni bíla. En við vitum það líka að sökum strjálbýlis utan höfuðborgarsvæðisins er óhjákvæmilegt að það verði einhvers konar markaðsbrestur við uppbyggingu á innviðum. Það er ekki augljóst að einkafyrirtæki hafi áhuga á því að stunda viðskipti og setja upp hleðslustöðvar þar sem umferð er lítil. Það þarf engu að síður að gera það og við þurfum að finna leiðir til þess að hleypa hinu opinbera að því eða styrkja einkafyrirtæki með einhverjum hætti til þess að gera það freistandi. Það má hugsa sér t.d. að lækka tengigjöld Rariks. Eins er með almenningssamgöngur að það getur vel verið að það sé hægt að reikna það út að þær séu ekki jafn hagkvæmar um allt land en engu að síður eru það mannréttindi okkar að geta búið alls staðar og við þurfum að geta tryggt að fólk úti á landi geti tekið þátt í þessum grænu umskiptum, svo ég tali nú ekki um atvinnulífið. Það er auðvitað óboðlegt að við höfum ekki náð betur utan um flutning á raforku, sem margir vilja meina að sé nóg af í þessu landi, en svo að það þurfi að keyra heilu fiskvinnslurnar á svartolíu

allt of hátt hlutfall landsmanna á einum bletti og risastórir landshlutar eru mjög strjálbýlir. En við verðum líka að horfa á kostina við það vegna þess að staðan er bara þessi. Kostirnir eru auðvitað þeir að vegna þess einmitt að 70% landsmanna búa hér á höfuðborgarsvæðinu þá getum við náð alveg gríðarlegum árangri í loftslagsmálum akkúrat hér. Þar er nærtækast að horfa til uppbyggingar borgarlínu, byggja upp göngu- og hjólastíga sem gera almenningi kleift að ferðast á milli án kostnaðar. Það stuðlar líka að réttlátum grænum umskiptum vegna þess að það er dýrt, og óþarflega dýrt, að vera háður einkabílnum. Það er annað sem skiptir líka máli í þessu sambandi og hefur kannski allt of lítið verið rætt vegna þess að almenningssamgöngur sem hafa verið til í einhverri mynd í 150 ár ár voru ekki fyrst og fremst byggðar til að ná loftslagsmarkmiðum heldur til að tryggja félagslegt réttlæti, gera öllum almenningi kleift að komast á milli staða án mikils kostnaðar. Öll skipulagsfræði borga síðustu 150–200 ár sýnir að jákvæð áhrif sterkra almenningssamgangna birtast ekki síst í því að það verða til hvatar til að byggja upp hagkvæmari byggð, þ.e. sterkar sterkar almenningssamgöngur sporna gegn óhóflegri útbreiðslu bæja og borga sem hefur verið svona megingallinn á þessu ameríska bílalíkani sem allar vestrænar borgir hafa byggt eftir síðustu 50–60 ár. Þær hvíla á hugmyndinni um flokkun og aðgreiningu þar sem þú býrð á einum stað,

þannig að þær þétta byggðina, gera hana hagkvæmari og gera hana umhverfisvænni. Hugum að öllu landinu. Við þurfum að huga að því að allir geti tekið þátt í þessu. En nýtum okkur líka þá fáu kosti sem eru við það að við erum 70% á þessum bletti,

Ég get ekki séð að — jú, það er gott að hafa góðar almenningssamgöngur en mér finnst skilyrðin ekki alveg vera fyrir hendi, og líka með vísan til orða þingmanns, ef ég skil hann rétt, fyrir góðum almenningssamgöngum á Reykjavíkursvæðinu, á höfuðborgarsvæðinu, þar sem borgin er svo dreifð.

að Reykjavík og höfuðborgarsvæðið allt eru ekkert sérstaklega vinveitt almenningssamgöngum eins og það er í dag og skipulagið hefur ekki ýtt undir þá þróun, ólíkt dæmum sem hv. þingmaður nefndi frá Kaupmannahöfn og Ósló. Fyrir því eru ósköp einfaldar skýringar, einfaldlega vegna þess að höfuðborgin okkar er svo ný. Kaupmannahöfn og Ósló byggðust fyrir nokkrum öldum og byggðust einmitt á hugmyndafræði hinnar evrópsku þéttu borgar

Reykjavík, og svo ég tali nú ekki um sveitarfélögin þar í kring, byggist þegar áhrif módernisma og bílisma eru orðin svo sterk og byggist á þessu líkani sem ég talaði um áðan, um flokkun og aðgreiningu. Verkefnið er einfaldlega að vinda ofan af því. Stjórnvöld á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að gera það með þessum þéttingarreitum sínum. Þetta er ekki eitthvað sem er hrist fram úr erminni. Þetta gerist ekki á næsta ári eða þarnæsta, þetta gerist á áratugum, en á endanum mun þetta vera fýsilegur kostur til að ferðast á milli og ég lýsi því aftur yfir: Þetta er eina leiðin fram á við og þetta er í rauninni skilvirkasta leið okkar til að ná loftslagsmarkmiðum okkar, að vinna að þessu þar sem meginþorri landsmanna býr.

kom inn á. Svo ætlum við að tala um almenningssamgöngur með sama hætti og er í þessum borgum. Grunnurinn er ekki til staðar þar sem borgin er miklu dreifðari þannig að við munum alltaf þurfa að gera einkabílnum hátt undir höfði.

og ég vísa þessu á bug vegna þess að við höfum dæmin fyrir framan okkur. Við þurfum ekki að vera að gera neinar tilraunir vegna þess að allar borgir sem búa við sama vanda og við Íslendingar með höfuðborgina okkar og höfuðborgarsvæðið eru á fullu einmitt að gera þetta og engir gera það af meiri krafti í augnablikinu kannski heldur en Bandaríkjamenn sem eru einmitt farnir að súpa seyðið af því að þetta er orðið svo ósjálfbært kerfi hjá þeim að launafólki sem hefur verið þrýst út í úthverfin

að það er enginn þingmaður á málinu með Flokki fólksins. Það sér enginn stjórnmálaflokkur eða þingmaður ástæðu til þess að berjast fyrir 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Það er í hróplegu ósamræmi í raun og veru, virðulegi forseti, við þann fagurgala sem heyrist hér úr sumum hornum þessa dagana. Snúum okkur að þingsályktunartillögunni. Áratuginn sem leið dafnaði íslenskur efnahagur. Fjárhagsstaða íslenska ríkisins batnaði statt og stöðugt frá hruni og verðlag hélst hér nokkuð stöðugt. Launaþróun var einnig jákvæð. Þrátt fyrir þann árangur skilaði ábatinn sér ekki til allra. Svo kom heimsfaraldur kórónuveiru og fjöldi fólks missti vinnuna.

Regluleg útgjöld fólks hafa aukist, húsnæðisverð hefur hækkað til muna á skömmum tíma og þegar verðlag hækkar þá bitnar það óumdeilanlega verst á þeim sem minnst eiga. Það bitnar verst á fátæku fólki, þeim hópi sem munar um hverja einustu krónu í sínum útgjöldum. Á tímum sem þessum er nauðsynlegt að standa vörð um þá sem hafa minnst á milli handanna. Við megum ekki ítrekað skilja fátækt fólk eftir svo að það eigi ekki fyrir sárustu nauðþurftum. Ég ætla ekki að tala meira um þessa greinargerð. Ég ætla heldur að snúa mér að staðreyndunum í samfélaginu, hvernig raunveruleg staða fátækra er í samfélaginu í dag.

Það er einn þjóðfélagshópur sem situr þar algerlega eftir og það virðist ekki vera nokkur lífsins leið, alveg sama hvaða ríkisstjórn situr hér við stjórnvölinn, það er ekki nokkur leið að koma til móts við öryrkja í þessu landi. Þetta er sá þjóðfélagshópur sem á ekki val. Hann á í flestum tilvikum ekki val um að drýgja tekjur sínar eða vinna vegna þess að hann er líkamlega eða andlega ekki með getu til þess. Og hvað gerir íslenska velferðarsamfélagið fyrir þessa einstaklinga? Jú, múrar þá enn þá betur inni í fátæktargildrunni. Flokkur fólksins hefur ítrekað mælt fyrir frumvarpi um að gefa þeim einstaklingum sem mögulega treysta sér til tækifæri til að fara út á vinnumarkaðinn og vinna skerðingarlaust í tvö ár. Við erum Við erum með skýrslu og gögn frá öðrum löndum sem þetta hafa reynt sem sýnir fram á það að stór hluti — eins og í Svíþjóð, 32% þeirra öryrkja sem fóru út á vinnumarkaðinn og reyndu fyrir sér með þessum hætti skiluðu sér ekki aftur inn í almannatryggingakerfið þar. Mér er algerlega hulin ráðgáta að átta mig á því hvers vegna stjórnvöld hér gefa ekki þessum þjóðfélagshópi von og möguleika á því að hjálpa sér sjálfir ef þeir mögulega hafa nokkra getu til. Það er algerlega með hreinum ólíkindum. Það er sárara en tárum taki að þurfa að horfast í augu við að það er vegna þess að þeir áttu ekki hugmyndina. Það virðist engu máli skipta hversu góðar tillögur og mál við komum með hér, hvort sem það er Flokkur fólksins eða aðrir stjórnarandstöðuþingflokkar, þessi ríkisstjórn sem og ríkisstjórnin á undan og þar á undan — þetta virðist bara vera það form sem er haft viðhaft hér á okkar ágæta Alþingi. Alþingi. Nánast öll okkar vinna, öll okkar fyrirhöfn er gjörsamlega fótum troðin af ríkjandi ríkisstjórn hverju sinni. sinni. Það er í rauninni sárara en tárum taki að horfast í augu við að þó að hlutirnir jafnvel kostuðu ekki eina einustu krónu, væru ekkert annað en ávinningur fyrir alla, allt að vinna engu að tapa, stór hjálp fyrir hóp fólks sem annars á enga möguleika á því að hjálpa sér sjálft, þá er það slegið út af borðinu og sópað undir teppið.

að fátækt fólk sé skattlagt, við berjumst gegn skattlagningu á fátæku fólki, hvað þá sárafátæku fólki. Ég ítreka að það er enginn þingmaður fyrir utan Flokk fólksins með okkur á þessari þingsályktunartillögu þrátt fyrir boð um slíkt, ekki einn, þannig að ég velti fyrir mér hugarfarinu almennt, virðulegi forseti.

Við í Flokki fólksins höfum líka ítrekað mælt fyrir frumvarpi sem felur það í sér og það er ég einmitt að fara að gera síðar í dag vonandi ef við höfum tíma til og það færist ekki yfir á einhvern annan dag. Að öllu jöfnu mun ég mæla fyrir því frumvarpi

sem felur það í sér einfaldlega að afnema undanþágu lífeyrissjóða frá staðgreiðslu við innborgun í sjóðina. Við viljum að allir þeir sem greiða í lífeyrissjóði greiði strax staðgreiðslu af því. Við í Flokki fólksins viljum fá þetta fé strax inn í ríkissjóð. Við í Flokki fólksins viljum afnema skerðingar og við viljum afnema skattlagningu á sárafátækt.

að margir einstaklingar hafa fallið frá áður en kemur að töku úr lífeyrissjóði, áður en þeir geta nýtt sér greiðslurnar úr lífeyrissjóðnum sem þeir voru þó búnir að vinna fyrir. fyrir. Flokkur fólksins, eins og sumir aðrir þingflokkar hér, hann fæddist tilbúinn. Hann hefur verið með lausnir og hann hefur bara gengið eina línu, eina beina línu: Réttlæti, sanngirni og útrýming á fátækt. Til þess erum við hér og til þess var Flokkur fólksins stofnaður og ekki til neins annars. Nú er það alveg sýnilegt að það er ekki bara að það sé vaxandi kjaragliðnun í landinu, það hefur ekki farið fram hjá neinum nema þeim sem þykjast ekki sjá, eins og ríkisstjórnin, að matarkarfan hefur hækkað stórkostlega, allur aðbúnaður, öll gjöld og allt í kringum okkur hefur rokið upp í verði. Þeir sem hafa setið eftir

Það líður ekki sá dagur að ég fái ekki bréf, neyðaróp frá einhverjum einstaklingum úti í bæ sem spyrja mig hvort ég geti ekki útvegað honum herbergi eða útvegað henni húsnæði. „Hjálpaðu mér upp. Mér finnst ég vera að drukkna.“ Það er alveg ótrúlega erfitt, virðulegi forseti, að vera með hugsjónir og risahjarta til að taka utan um þá sem eiga bágt og finna sig svona vanmáttugan. Það er enn erfiðara að koma með lausnir og góð mál sem myndu hjálpa og finna ekki stuðning frá einum einasta þingmanni á Alþingi Íslendinga fyrir utan Flokk fólksins þrátt fyrir óskir þar um. þar um. Dæmi hver sem vill. Það er ekki bara það að við viljum staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði til að ná í fjármagn til að standa straum af kostnaði við þær aðgerðir sem við erum að boða hér heldur felur þessi þingsályktunartillaga í sér mjög auðvelda og þægilega útfærslu á svokölluðum fallandi persónuafslætti sem færir í rauninni persónuafsláttinn frá okkur sem erum hátekjufólk og þurfum minna á honum að halda til þeirra sem raunverulega eru að glíma við sárafátækt og þurfa meira á honum að halda heldur en við. Við í Flokki fólksins teljum ósanngjarnt að milljónamaðurinn

því, þyrftum við nánast ekki að nota neitt af þessum 70 milljörðum sem við ætlum að fá við staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði í þessa breytingu, þ.e. 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Í þessari þingsályktunartillögu er líka gert ráð fyrir því að það sé tekið sérstaklega utan um sveitarfélögin vegna þess að það fyrsta sem við erum að greiða, af lágu laununum ekki síður en öðrum launum,

Einhverra hluta vegna er ég farin að heyra það hljóma einhvers staðar úr öðrum stjórnmálaflokki, fólkið fyrst, en það er mjög gott og sérstaklega ef viðkomandi hefðu viljað vera með okkur á þessari þingsályktunartillögu. En hvað um það, fólkið fyrst, svo allt hitt — hættum að skattleggja fátækt. Við í Flokki fólksins hvetjum alla til þess að opna hug og hjarta gagnvart okkar minnstu bræðrum og systrum. Tökum utan um fólkið okkar sem þarf virkilega á hjálp okkar að halda. Það á ekki að skipta máli í hvaða flokki við stöndum. Við eigum að geta tekið saman höndum, hvar í flokki sem við stöndum. Við eigum að geta staðið okkur fyrir alla við eigum að geta gert það með reisn og við eigum að geta gert það þannig að við getum horfst í augu við sjálf okkur, ánægð með störfin og verkin sem við hér erum að vinna í þágu allra sem á þurfa að halda.

við höfum eitthvað um það að segja þá myndum við kannski hafa frumvarpið eilítið öðruvísi og þar af leiðandi ekkert endilega vera meðflutningsmenn á þessu frumvarpi. Þannig að mér finnst pínu pínu óheppilegt að kvarta undan því að einhverjir þingmenn sem fá, ég veit ekki hversu marga tugi beiðna um að vera með á þingmálum, sem þarf stundum að lesa á mjög tæknilegan hátt á mjög skömmum tíma, að það sé einhvern veginn skammaryrði yfir það að vera ekki með á einu eða öðru máli.

Ég ætla ekkert að efast um að hv. þingmaður og Píratar, eins og þeir hafa venjulega sýnt, séu viljugir til þess að hjálpa þeim sem eiga bágt. Þess vegna hefði mér þótt enn vænna um að að finna stuðninginn. Eins og hv. þingmaður veit er alltaf betra að hafa stuðninginn. Þó að við orðum ályktanir okkar og frumvörp ekki nákvæmlega eins og næsti þingflokkur vildi hafa það

Ég myndi vilja sjá stöðuna eins og hún væri ef við værum bara að fylgja lögum. Mér finnst ekkert endilega nauðsyn að þurfa að setja önnur lög þegar það á hvort eð er að fylgja þeim lögum sem er þegar búið að setja.

alls ekkert svo stutt mál og alls ekkert svo einföld mál, og það er fullt af málum sem við Píratar sendum inn sem fá heldur engin svör frá öðrum flokkum en það þýðir ekki það að við drögum þá ályktun að fólk sem svarar ekki sé á móti málunum. Það er bara tvennt ólíkt. Ég get sleppt því að vera meðflutningsmaður á einhverju máli en verið samt sammála því. Og ég er að gera það núna. Ég styð markmiðið sem kom fram í frumvarpinu, tvímælalaust. Ég þarf hins vegar ekkert að vera meðflutningsmaður til þess að gera það.

sem hefur ekki heldur verið látinn fylgja vísitölu. Það hefur í rauninni lítið verið gert frá hruni til þess að leiðrétta og bæta kjör þessa þjóðfélagshóps sem höllustum fæti stendur í samfélaginu. En ég efast ekkert um að ef þetta mál kæmi, ef svo furðulega vildi til að það kæmi til atkvæðagreiðslu, þá efast ég ekkert um að vinir okkar í Pírötum myndu styðja málið. Ég efast ekkert um það. Ég hefði samt sem áður viljað sjá einhvern með okkur á málinu. Það hefði óneitanlega glatt mig rosalega mikið.

Flokks fólksins, 400.000 kr. lágmarksframfærslu almannatrygginga, skatta- og skerðingarlaust. Sumir halda því fram að það væri eiginlega

í sárafátækt, að það á ekki fyrir mat, lyfjum, fötum, hvað þá öðrum nauðsynjum sem eru í þeirra augum hálfgerð lúxusvara.

Fólkið sem er á lægsta lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins og er langt undir fátæktarmörkum, er í sárafátækt, getur á engan hátt framfleytt sér í dag. Það sorglega í þessu öllu saman er að við gleymum veigamesta og ljótasta og ömurlegasta fátæktarumhverfinu en það eru börnin sem eru þar inni í boði ríkisstjórnarinnar. Hvernig í ósköpunum getum við réttlætt það áratugum saman að hafa börn í þessum aðstæðum, að börn þurfi að standa í röð með foreldrum sínum til þess að bíða eftir að fá gefins mat? Það er ríkisstjórninni svo sannarlega til háborinnar skammar að hafa þetta svo.

Hvað hefur skeð síðan þá? Jú, skattar hafa stórhækkað á þá verst settu í almannatryggingakerfinu og á lægstu vinnulaun. Ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur stórhækkað skatta og nú er farið að skatta fátækt fólk til sárafátæktar. Hvar eru mannréttindi og jafnrétti þegar við segjum við fólk sem hefur ekki einu sinni efni á því að kaupa sér mat: Nei, þið verðið að borga skatta upp á 35, 40, 50, 60.000 kr. en ekki eyða peningunum í mat heldur bara svelta?

að þau bíða og bíða og bíða enn eftir réttlætinu. Hvar eru stjórnarliðar t.d. í þessari umræðu? Þeir gætu sýnt fram á að þeir meini eitthvað með því sem þeir segja um að þetta fólk geti ekki beðið lengur og komið hér í ræður en auðvitað

og á enga möguleika á að verja sig og sína gegn þessu óréttlæti. Persónuafsláttur ætti að vera í dag, ef rétt væri gefið,

Þetta sýnir hvernig hlutirnir eru og hversu rangt er gefið. Á sama tíma er í fjárlögum

Það er alveg með ólíkindum að á sama tíma og þurfum við að standa hér og reyna að berjast fyrir því að 400.000 kr. séu skatta- og skerðingarlausar.

Þar af leiðandi ber okkur líka skylda til að samþykkja 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust núna strax. Það er engin ofrausn, bara lágmarkið til að einstaklingar og fjölskyldur þurfi ekki að standa í biðröð eftir mat heldur kaupi sinn mat eins og aðrir eigi einnig fyrir öðrum nauðsynjum sem fjölskyldur og einstaklingar þurfa á að halda til að lifa mannsæmandi lífi. Það getur ekki nokkur maður talið það ofrausn að allir geti farið út í búð og valið þann mat sem þeir vilja handa sér og fjölskyldu

Á sama tíma hækkaði fasteignaverð verulega og síðan þá hefur hækkunin aukist og nánast í veldisvexti. Við þekkjum þessa sögu um fasteignaverðið.

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 165% á síðustu tíu árum. Þá hefur húsnæðisverð hækkað ört á landsbyggðinni. Þessi þróun kemur verst við lágtekjufólk, tekjulægsta fólkið sem þarf að verja stærstum hluta tekna sinna í húsnæðiskostnað.

Þetta kemur líka inn á annað mál sem er skattkerfið. Mikil umræða hefur á síðustu árum verið um það hvernig breyta eigi skattkerfinu þannig að það íþyngi ekki þeim sem minnstar tekjur hafa.

Það geta allir sagt sér það sjálfir. Almannatryggingakerfið á að tryggja þeim sem þurfa á að halda grundvallarmannréttindi; fæði, klæði og húsnæði. 76. gr. kveður raunverulega Ríkisvaldið á ekki að dæma einstakling í ævilanga fátækt ef viðkomandi er svo ólánsamur að verða öryrki. Það er nauðsynlegt að hækka lágmarksframfærsluviðmið almannatrygginga svo að það taki utan um og verndi með viðhlítandi hætti þá sem verst standa og mest þurfa á hjálpinni að halda. Það þarf að gera með tvennum hætti. Það er með því að hækka skattleysismörk og síðan með því að hækka lágmarksviðmið almannatrygginga til að ná því upp sem upp á vantar. Um það fjallar þetta mál.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga eða réttara sagt til leiðréttingar á mistökum sem gerð voru við breytingar á lögum um útlendinga hér á Alþingi þann 15. mars síðastliðinn.

allri þjónustu að 30 dögum liðnum eftir synjun umsóknar. Breytingin sem hér um ræðir hefur þann tilgang að knýja fólk til heimfarar sem ekki er hægt að flytja sjálft.

Í einstökum tilvikum er það ekki hægt. Í einstökum tilvikum búa stjórnvöld við ómöguleika við að flytja fólk úr landi þrátt fyrir að það hafi fengið synjun og sé ekki með leyfi til dvalar almennt er það vegna skorts á samningum við þau ríki sem á að senda fólk til. Annars eru þessi mál ansi fjölbreytt og mun ég fara aðeins betur í það í ræðu minni hér á eftir. Hver var tilgangur þessara laga að sögn flutningsmanna og stuðningsmanna?

„Hafa þannig útlendingar, sem sótt hafa um alþjóðlega vernd og fengið endanlega synjun í máli sínu á stjórnsýslustigi, haldið áfram að njóta fullrar þjónustu sem umsækjendur þar til þeir hafa farið af landi brott. Þar sem ekki kemur fram í lögunum hvenær umrædd þjónusta fellur að jafnaði niður hafa sumir útlendingar í þessari stöðu notið óskertrar þjónustu í jafnvel nokkur ár vegna erfiðleika stjórnvalda við framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða frávísun, m.a. sökum skorts á samstarfi þar um af hálfu útlendingsins.“

(e. detention center) sem ætluð eru til vistunar fyrir ríkisborgara þriðja ríkis sem eru í ólögmætri dvöl, t.d. einstaklinga sem hlotið hafa endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd og ber lögum samkvæmt að yfirgefa landið. Eins og nafnið gefur til kynna er um að ræða húsnæði sem skerðir verulega ferðafrelsi viðkomandi, oftast með þeim hætti að viðkomandi er ekki heimilt að yfirgefa húsnæðið.“ Það var Það var sem sagt markmið frumvarpsins að knýja fólk sem hefur fengið synjun á umsókn sinni en fer ekki sjálfviljugt og vill ekki sýna samstarf um flutning sinn aftur til baka í gin ljónsins, það sé ekki áfram á forræði íslenska ríkisins

Þjónustan felst í húsaskjóli sem er mjög mikil lágmarksaðstaða að jafnaði. Að jafnaði er þetta herbergi sem einstaklingar deila

að kaupa inn og elda og sjá um sig og þá fær það 8.000 kr. á viku til þess að eiga fyrir öllum nauðsynjum, þar með talið mat, hreinlætisvörum, jafnvel ferðir eru inni í þessum peningum. Þá njóta umsækjendur um alþjóðlega vernd ákveðinnar lágmarksheilbrigðisþjónustu.

ég held að allir séu sammála um að sé allra hagur að börn njóti sama hvaðan þau koma og í hvað stöðu þau eru. En tannlæknaþjónustan sem veitt er umsækjendum um alþjóðlega vernd er í reynd þannig að ef þú færð skemmd í tönn og hún er of mikil, og undir venjulegum kringumstæðum yrði gert við hana, þá er tönnin dregin úr af því að það er ódýrara. Þetta er algjör lágmarksþjónusta. Það er það sem ég er fyrst og fremst að reyna að benda á. Það er ekki þannig að fólk dvelji hér langdvölum vegna þessarar þjónustu.

Eina svarið sem okkur var boðið upp á var: Þau eiga bara að fara. Hver er gallinn við þetta mál? Það sem ég mun fyrst og fremst tala um hérna til að vekja athygli á nauðsyn þess að fella þetta ákvæði brott, sem er það sem við erum að leggja til með því frumvarpi sem við erum að ræða hér nú, er að það er meingallað. Forsendur þessarar reglu eru rangar í alla staði, alveg sama hvar fólk stendur í pólitík, í afstöðu sinni gagnvart meðferð mála hælisleitenda og umsókna um alþjóðlega vernd. Ég ætla að byrja á að vitna í góða grein sem birtist í Heimildinni fyrir mjög stuttu síðan eftir Magneu Marinósdóttur sem hefur áralanga reynslu af þessum málaflokkum. Góð grein þar sem vísað er í mikið af heimildum og ég hvet alla, ekki síst þau sem studdu þetta mál, á hvaða forsendum sem það var, til að lesa þessa grein og kynna sér þær heimildir sem þar er vísað til. Með leyfi forseta: „Varað var við þessum afleiðingum laganna í umræðum á Alþingi. Von og trú stjórnvalda virðist hins vegar hafa verið sú að fólk myndi láta sér segjast og vegna þrýstings, hjálparleysis og örbirgðar hverfa einhvern veginn á brott á endanum.

þeirra.“ Forsendurnar eru þær að fólk muni fara. Því var haldið fram við vinnslu málsins og því er haldið fram í greinargerð, þó að það hafi verið gengið lengra í umræðum, með þessari breytingu sé einhvern veginn verið að laga íslensk lög að lögum annarra ríkja í kringum okkur. Svo er ekki og mun ég sýna fram á það. Því var líka haldið fram að þetta snerist um skilvirkni, það gerir það augljóslega ekki,

sett í lögin, er vísað í þessi lokuðu búsetuúrræði og aðrar aðferðir sem Norðurlöndin hafa til að taka á því þegar einstaklingur er búinn að fá synjun en neitar að fara og ekki er hægt að flytja hann. Í nokkrum ríkjum eru svoleiðis búðir. Við erum ekki með neinar svoleiðis búðir. Við erum ekki með nein slík úrræði. Það er ein forsenda frumvarpsins sem er þegar brostin.

þjónustu, annars erum við bara að skapa vandamál en ekki að leysa þau. Ég ætla aðeins að fara yfir það hvernig þetta virkar í framkvæmd. Langoftast er fólk flutt með valdi í kjölfar synjunar, fari það ekki sjálfviljugt. Eins og ég nefndi áðan er mjög algengt að fólk fái synjun á umsókn sinni, það getur farið til baka, það reyndi þessa leið, hún gekk ekki og þá fer það til baka. Reynir annars staðar, leitar annarra leiða, gerir eitthvað annað, reynir að finna aðra lausn og fer. Ef fólk vill ekki fara þá er það flutt með lögregluvaldi. Það er gert á grundvelli endurviðtökusamninga við hin og þessi ríki eða annars konar samkomulags á milli ríkja

Þetta á við um önnur ríki líka. Það er ekki hægt að fara bara og fleygja fólki til Sýrlands. Ríki gera með sér endurviðtökusamninga til að leysa úr þeim málum þegar einstaklingar eru ekki með skilríki og annað slíkt og þá snýst það fyrst og fremst um það að ríkið taki við sínum eigin borgurum sem hafa fengið synjun um dvöl annars staðar. Alþjóðlegar reglur heimila líka stjórnvöldum að flytja fólk til annarra landa gegn vilja sínum ef það hefur þar heimild til komu og dvalar.

Í ofanálag er til alþjóðastofnun sem heitir IOM, með leyfi forseta, International Organization for Migration, Alþjóðafólksflutningastofnunin, eða ég er ekki viss um hvernig það þýðist, hef fyrirvara um það, afsakaðu forseti. Þessi stofnun hefur það hlutverk að aðstoða ríki við flutning á fólki sem er t.d. ekki með skilríki eða erfitt er að flytja. Það er ekki hlaupið að því að bóka flug með Icelandair til Íraks eða slíkt, en þessi stofnun getur séð um slíka flutninga og jafnvel til ríkja þar sem er mikill skortur á stjórnsýslu og öðru. Stofnunin aðstoðar reyndar líka fólk við að komast á leiðarenda sem er að fara sjálfviljugt. Í rauninni vinnur stofnunin þannig að hún flytur fólk

Ísland hefur gert samninga við þessa stofnun. Það er ekki óalgengt að fólk sé flutt í samstarfi við stofnunina til heimalands eða annars lands þar sem það hefur heimild til komu og dvalar. Lítinn hluta fólks er ekki hægt að flytja gegn vilja sínum, líkt og ég sagði, mjög lítið brot. Þetta er bara lítið brot umsækjenda sem ekki er hægt að flytja gegn vilja þeirra, fólkið er ekki reiðubúið að fara sjálfviljugt þrátt fyrir efnahagslega hvata,

Rauði krossinn á Íslandi gaf út skýrslu fyrir síðustu áramót um stöðu fólks í umborinni dvöl, eins og það var kallað þá, líka af hálfu stjórnvalda, til að lýsa þeirri stöðu þegar einstaklingur hefur ekki dvalarleyfi hér á landi en það er ekki hægt að flytja hann. Þessi skýrsla sýndi svart á hvítu að þessir einstaklingar eru í gríðarlega erfiðri stöðu. Þau upplifa sig í biðstöðu, upplifa sig í tómarúmi, upplifa sig réttlaus og eru almennt vonlítil um framtíðina, telja sig vera á hálfgerðri endastöð og ekki hafa neitt að leita. Þetta eru einstaklingarnir sem ákveðið var með lagabreytingunni í mars síðastliðnum að henda út á götuna til að reyna að hvetja þau til að fara. Viltu ekki 600.000 kr. til að fara heim? Heyrðu, kannski virkar bara að svelta þig til hlýðni. Vandinn er sá, og það sem gerir forsendur þessara laga rangar, að einstaklingarnir eru ekki að neita að ástæðulausu.

hefur verið hér í fimm ár, ef ég man rétt, talar reiprennandi íslensku við fjölmiðla, hefur gengið alla sína menntaskólagöngu á Íslandi, á hér vini, stundar íþróttir. Hann býr á Íslandi. Hann upplifir sig miklu frekar Íslending en nokkuð annað. Hann kom hingað sem barn. Hann réð engu um það. Síðan komast stjórnvöld að einhverri niðurstöðu og tíminn líður og hann verður 18 ára. Nú er ekki nóg með að það eigi að vísa honum úr landi heldur á að setja hann á götuna. Hann er ekki lengur barn, 19 ára, háaldraður maður. Það er eitt dæmi. Fólk sem er hérna lengi og upplifir sig sem Íslendinga er í þessum hópi. Í þessum hópi eru einstaklingar sem telja sig ekki geta snúið sér neitt annað. Það eru einstaklingar sem eru ríkisfangslausir. Það eru einstaklingar sem hafa annað ríkisfang en íslensk stjórnvöld vilja meina. Af hverju er ekki hægt að flytja þau með valdi? Vegna þess að það er ekki á hreinu hvert á að flytja þau, hvort það er hægt og hvort þau eru ríkisborgarar ríkisins eða ekki. En stjórnvöld komast að þeirri niðurstöðu í sínum kæruferlum og sínum pappírum einhvers staðar á skrifstofum að jú,

Það er eins og það hvarfli ekki að neinum að stjórnvöld geti, þegar þau taka ákvörðun um umsókn um alþjóðlega vernd, komist að rangri niðurstöðu. Það er eins og íslensk stjórnvöld, einhverjir lögfræðingar úti í bæ, geti ekki haft rangt fyrir sér. Við vitum að það er ekki þannig. Ég hef unnið mál fyrir dómstólum á alls konar hátt þar sem kom í ljós, það komu fleiri gögn og annað, kom á daginn að stjórnvöld höfðu rangt fyrir sér. Stundum er það bara hrein heppni sem verður til þess að hægt er að sanna að þau höfðu rangt fyrir sér. Og hvað gerum við þá? Erum við ekki komin með pattstöðu? Ég minntist hérna á IOM, stofnunina sem aðstoðar fólk við að fara á milli landa og aðstoðar stjórnvöld við að flytja fólk til heimaríkis. Það eru dæmi um það

Sameinuðu þjóðanna, getur ekki flutt fólk þangað vegna hættuástands í landinu. En stjórnvöld voru samt búin að komast að þeirri niðurstöðu að viðkomandi ætti að fara þangað, það væri bara fínt. Stofnunin segir: Við getum ekki flutt þig. Hendum þeim á götuna. Það gefur augaleið að forsendur þessarar reglu eru rangar. Forsendan er sú að fólk geti farið, en það bara getur það ekki alltaf. Hingað til hefur hugtakið „umborin dvöl“ verið notað til að lýsa þessum aðstæðum, hlutskipti fólksins sem er í þessari stöðu og það hugtak er notað mjög víða í mörgum löndum enn þá. Þetta eru orð sem lögreglan notaði sjálf um þá stöðu þegar einstaklingur hefur ekki rétt til dvalar en það er ekki hægt að flytja hann. Dómsmálaráðuneyti Sjálfstæðisflokksins gaf út sérstaka yfirlýsingu

Rannsókn sem gerð var í Danmörku árið 2021 bendir á mjög óþægilega staðreynd. Í Danmörku er fólk sett í

Fólk er flutt í slíkar búðir eftir synjun og býr þar ár eftir ár. Þarna alast börn upp. Þarna eru komin hliðarsamfélög. Það sem gerist er að fólk býr þarna árum saman, áratugum saman, jafnvel ævina á enda eða það stingur af og fer í felur. Rannsóknin sýndi fram á það að mjög fáir fara aftur til upprunalandsins úr þessum hópi. Hvað er ég að reyna að segja? Það sem ég er að reyna að segja er: Þetta er ekki bara það að fólk vilji ekki hlýða ákvörðunum stjórnvalda. Þessir einstaklingar voru ekki að sækja um byggingarleyfi, voru ekki að sækja um eitthvað sem snýst ekki um líf og dauða. Þetta snýst um líf og dauða þessa fólks. Það er forsendubresturinn.

Hin pólitíska stefna mun klúðrast vegna þess að hún byggist á röngum forsendum. Sem sagt, forsendur þessara laga eru rangar og við þessu var varað. Við bentum á það að fólk myndi ekki fara þrátt fyrir að vera svipt húsaskjóli og heilbrigðisþjónustu því að það telur sér raunverulega ekki fært að fara. Og hvað gerðist? Frétt í morgun: Tæplega 60 einstaklingar hafa fengið tilkynningu um þjónustusviptingu. 15 einstaklingar eru án allrar þjónustu. 14 eru farnir af landinu.

Mögulega fóru þeir á götuna í öðru landi þar sem næturfrostið bætist ekki ofan á aðra ógn sem fólki stafar af heimilisleysi. Hver er sú ógn? Jú, algjört varnarleysi gagnvart ofbeldi, misneytingu, árásum, þjófnaði. Mögulega fóru þau á götuna í öðru landi þar sem fólk er ekki svipt heilbrigðisþjónustu þó að það sé svipt öllu öðru.

fórnarlömb mansals. Og hvað gerist þegar þú hendir fórnarlömbum mansals á götuna? Það hef ég farið mörgum orðum um. Allt bendir til þess að þau lendi aftur í misneytingunni sem hrakti þau hingað. Ráðherrar tala um að þeir vilji auðvitað ekki hafa fólk á götunni.

um rétt sérhvers manns til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu. Fyrir utan að það sé ómannúðlegt að neita einstaklingi um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu geti það boðið heim hættu fyrir aðra,

„Mikilvægt er að tryggja að einstaklingar fái notið mannréttinda sinna að fullu þegar fyrir liggur framkvæmdarhæf ákvörðun í málum þeirra.“ Sérstaklega í ljósi þess að slík ákvörðun kemur oft ekki til framkvæmda svo mánuðum skiptir.

Prestar innflytjenda og flóttafólks segja, með leyfi forseta: „Ef breytingin nær fram að ganga þá þýðir það að grundvallarþjónusta er varðar heilsu, öryggi og velferð verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem þurfa þá að leita skjóls á götunni, hafi þau ekki yfirgefið landið sjálfviljug.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 sem hefði afar neikvæð áhrif á þessa einstaklinga og samfélagið allt; sem myndi fylgja ýmis beinn og óbeinn kostnaður við að bregðast við. […] Það er fyrirsjáanlegt að niðurfelling grunnþjónustu þvingar fólk í erfiða stöðu sem aftur skapar álag á önnur félagsleg kerfi eins og til dæmis sveitarfélög og ýmis hjálparsamtök, þangað sem fólk leitar í neyð.“ Þetta voru varnaðarorðin. Með leyfi forseta: „I hate to say I told you so.“ Og ég meina hvert orð. Mér þykir mjög miður að hafa haft rétt fyrir mér. En hvað næst? Í fréttinni sem birtist í morgun kom fram að dómsmálaráðherra hyggist kynna frumvarp um búsetuúrræði með takmörkunum á haustþingi.

Það er ekki verið að hugsa þetta í réttri röð. Það er verið að búa til vandamál en ekki að leysa þau. Hvað er ríkisstjórnin að gera í þessari stöðu sem er uppi núna? Það eru tugir einstaklinga sem eru upp á náð og miskunn einstaklinga úti í bæ komnir og hjálparsamtaka sem standa frammi fyrir þeirri dílemmu að hjálpa

vegna þess að þarna er einhver búinn að grípa boltann. En það getur auðvitað ekki varað endalaust vegna þess að vasar þessara hjálparsamtaka og einstaklinga eru ekki ótæmandi.

Sú grein dekkar þetta fólk ekki, enda eru sveitarfélögin ekki að taka á móti þessum einstaklingum. Sveitarfélögin eru öll sammála um að þetta sé ekki á þeirra forræði. Ráðherra getur ekki bara yppt öxlum og sagt: Jú, víst.

Þessi mistök þarf að leiðrétta. Þessi lög þarf að afnema. Við þurfum að vera sammála um það hér.

að nú væri viðkomandi útlendingur hérna í ólöglegri dvöl. Ég hef heyrt þetta básúnað á samfélagsmiðlum fram og til baka. En þau eru hérna í ólöglegri dvöl, er alltaf sagt aftur og aftur. Það er ekki alveg rétt

Það finnst mér dálítið mikilvægt að minna á. Það er fullt af fólki sem fær þessa niðurstöðu um að umsókn þeirra sé ekki samþykkt og að þau séu þá hérna ólöglega og fullt af fólki er þá

nema í þeim tilfellum þar sem það lítur út fyrir að niðurstaðan sé eitthvað undarleg, ef það varðar börn,

Það er þá sem fólk vekur athygli á að það er eitthvað skrýtið í gangi því að það virðist einmitt vera svoleiðis að stjórnvöld séu að reyna að finna allar ástæður til að segja nei og það er það sem kostar svo rosalega mikið. Almennt séð: Niðurstaða sem er nei — langflestir fara bara og enginn kvartar yfir því. Það er enginn fjölmiðlaumfjöllun eða hávaði eða mótmæli eða neitt svoleiðis út af því, ekki einu sinni af hendi þeirra sem fá

Annað sem ég vildi leggja áherslu á hérna er þessi umræða sem fólk spyr ítrekað út í, ég er ítrekað spurður að þessu: Hversu mörgum flóttamönnum getum við tekið á móti hérna á Íslandi? Segðu mér tölu.

að fyrsta móttökuland sé að bera alla ábyrgðina, að það kerfi sé brotið. En leiðin sem er verið að stinga upp á er er að dreifa álaginu, ekki að hafna, ekki bara nokkurn veginn að sökkva fólki á leiðinni yfir hafið heldur dreifa álaginu þannig að það séu ekki allir á Ítalíu eða í Grikklandi eða þess háttar heldur taki allir að sér að taka einhvern hluta af þeirri byrði sem þarna er til þess að við höldum áfram að skrifa undir þennan mannréttindasáttmála sem flóttamannasamningurinn er. Það er ástæða fyrir því að hann var samþykktur af svo mörgum þjóðum í heiminum

Það væri langbesta forvörnin gagnvart því að fólk þurfi að leggjast á flótta, að eyða öllu þessu fjármagni sem

og sérstaklega ekki í þeim tilfellum sem hafa farið einna hæst hérna í fjölmiðlum og samfélagsumræðu. Þar eru stórar og góðar vísbendingar um að mat stjórnvalda hafi einfaldlega verið rangt.

sem við þurfum að taka tillit til. Hversu miklu þurfum við að kosta til til að virkilega að passa okkur á því að við séum að bara taka á móti þeim sem eru að uppfylla þessi skilyrði? Það er alveg spurning. Hversu mikið eigum við að leggja á okkur til þess að votta það að viðkomandi umsækjandi sé alveg algjörlega, örugglega raunverulegur flóttamaður? Hversu viss þurfum við að vera um það? Eins og er þá er ferlið gríðarlega strangt. Það er ekkert til að grínast með hversu ítarlega er farið í hvert eitt og einasta tilfelli þegar efnismeðferð málsins er til til að fullvissa sig um að fólk sé raunverulega frá einum eða öðrum stað. Það er ekki lítið sem er gert og það kostar ekki lítinn pening. Þannig að það er alls konar skilvirkni sem hægt er að huga að o.s.frv. en sú skilvirkni að henda fólki á götuna held ég að við hljótum að geta sagt að er ekki góð leið. Umsagnaraðilar sem sendu okkur umsögn á Alþingi voru mjög skýrir með það, niðurstöðurnar sem við erum að sjá núna eftir þessa breytingu fólk er á götunni í þessu veðri sem er hérna á Íslandi. Það er ekki sniðugt. Við höfum alveg bolmagn til þess að gera mikið meira og ekki bara fyrir útlendinga heldur fyrir alla. Og ef eitthvað er þá hefur þetta verið ákveðið verkleysi hjá ríkisstjórninni, t.d. í að leysa húsnæðisvandann, að hafa einhverja stjórn á ferðamannavandanum, að bregðast við álagi, en það gerist aldrei neitt þegar kemur álag á einhver kerfi hérna, heldur er bara beðið og vonast til þess að álagið hverfi í stað þess að fara í einhvers konar uppbyggingu.

sem nokkrar þjóðir hafa lært síðan þá og gert betur. En af því að þær brugðust ekki við frá upphafi á þann hátt þá er samt ákveðið vandamál enn til staðar sem er þá erfiðara að glíma við árum eða áratugum seinna. Það kostar þá enn þá meira að glíma við þau vandamál þá. Þannig að við reynum bara að gera betur, það er ekki flóknara en það, og höfum það í huga að þetta er fólk sem við erum að tala um.

Mér finnst að núna á síðustu vikum og frá því í sumar höfum við séð að allt það sem var varað við þegar við vorum að breyta útlendingalögunum á síðasta þingvetri hefur komið í ljós. Varnaðarorðin hafa öll ræst. Það var mjög varað við þessari þjónustusviptingu sem var síðan samþykkt hér illu heilli á þinginu á vormánuðum, eða upp úr áramótum held ég að hafi verið. Það sem var búið að vara við var nákvæmlega það að fólk myndi lenda á götunni. Nú höfum við það skjalfest og vottað að það er afleiðingin af þessu einfaldlega vegna þess að þrátt fyrir að hæstv. félagsmálaráðherra hafi talað um að sveitarfélögin ættu að grípa fólkið þá eru sveitarfélögin einfaldlega ekki sömu skoðunar og hafa vísað í að það hafi ekkert samtal átt sér stað um þessa hluti á milli ríkis og sveitarfélaga áður en lögin voru samþykkt. samþykkt. Afleiðingin er sú að hópur fólks fellur á milli skips og bryggju, lendir utan gátta í samfélaginu og á ekki rétt á þjónustu. Við sjáum það á tölum í fjölmiðlum, bara síðast í dag, að það er búið að segja tæplega 60 hælisleitendum að þeir verði sviptir þjónustu og nokkrir þeirra þegar komnir í þá stöðu. Við fengum fréttir af því í sumar að sumt af þessu fólki býr í tjöldum eða jafnvel í hraungjótum. Við fengum líka fréttir af því að þarna inni væru fórnarlömb mansals.

beinlínis er í því að aðstoða þetta fólk og þekkir þar af leiðandi stöðu þess betur en við þingmenn gerum. Allir vöruðu við þessu og nákvæmlega það sem var sagt rættist illu heilli. Við erum með fólk á götunni vegna þess að ríkið talar ekki við sveitarfélögin. Sveitarfélögin telja sig ekki eiga að veita þjónustu sem ríkið ætlaði að færa þangað yfir án samtals. Reyndar var þetta allt gert í nafni skilvirkni, einhverrar skilvirkni, og aldrei hef ég getað skilið skilvirkni í því að ríkið hætti að veita þjónustu, ætlist til þess að sveitarfélögin geri það að þeim forspurðum en ætli síðan að borga sveitarfélögunum fyrir. Þetta er auðvitað einhver hringavitleysa og svartur blettur á vinnu Alþingis vegna þess að eins og margoft kom fram, bæði hér í þingsal og inni í nefndarvinnunni hjá allsherjar- og menntamálanefnd, voru það nánast allir, ég held að ég geti sagt allir, nema kannski einn umsagnaraðili, sem voru á móti þessum viðamiklu breytingum sem voru gerðar og þá var einkum og sér í lagi þetta ákvæði sem hér er til umfjöllunar undir. undir. Það sem þetta mál gengur út á er auðvitað að færa mál í fyrra horf frá því sem var fyrir breytinguna á síðasta þingvetri. Það er eitthvað sem ég styð heils hugar. Reyndar ég tekið eftir því að bæði hæstv. félagsmálaráðherra og hæstv. dómsmálaráðherra hafa sagt í fjölmiðlum mjög beinskeytt að Ísland sé ekki þannig samfélag að það sendi fólk á götuna.

Við getum auðvitað haft alls konar skoðanir á því hvernig við eigum að haga því hvernig við tökum á móti hælisleitendum, hvernig kerfið okkar eigi að virka, hvernig við förum að því að vísa fólki burt eða ekki, hvað við setjum til grundvallar. Auðvitað erum við að einhverju leyti bundin af alþjóðasáttmálum og öllu því og flóttamannasamningnum og það allt saman. Við getum haft alls konar skoðanir á þessu en við hljótum öll að geta sammælst um að það er bragarbót að afnema þessa þjónustusviptingu sem við festum í lög hér illu heilli á á síðasta þingvetri. Síðan langaði mig kannski aðeins að fá að nefna að það sem gerðist líka í sumar og síðasta vor í umræðunni, einmitt kannski í tengslum við þetta, var að við sáum svo sterkt að að pólaríseringin í samfélaginu er að aukast alveg ótrúlega mikið. Manni líður stundum eins og það séu einhverjir jaðrar, fólk sitt hvorum megin á jöðrunum að öskra hvert annað, þar á milli er stór hópur Íslendinga sem vill ekki að Ísland sé alveg opið en heldur ekki að Ísland sé alveg lokað. Þetta er fólk sem er ekki rasistar og ekki eitthvert fólk sem aðhyllist einhverja landamæralausa stefnu heldur meira kannski fólk sem er svolítið ráðvillt og ringlað af allri þeirri umræðu og allri þeirri afvegaleiðingu sem hefur átt sér stað í þessum málaflokki illu heilli, í opinberri umræðu. Við getum auðvitað ekki horft fram hjá því að svona ástand, eins og hefur verið að skapast hérna, er fóður undir það að ýtt sé undir einhvers konar upplausn í samfélaginu og mér finnst að við séum illu heilli að færast nær því sem við sjáum sums staðar í Evrópu, þar sem harkan í þessum málaflokki er miklu meiri en hún hefur hingað til verið hérna á Íslandi. Og það er til mikils að vinna að komast úr því andrúmslofti. Þess vegna hefur formaður Viðreisnar, hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sent bréf til forsætisráðherra þar sem óskað er eftir því að forsætisráðherra setji af stað vinnu við það að reyna að sætta sjónarmið í samfélaginu, reyna að ná einhvers konar lendingu á meðal stjórnmálaflokkanna þar sem allir þurfa að koma opnir til samtalsins. Mögulega er hægt að finna einhverja leið til að hafa löggjöfina þannig að hún verði ekki andlag endalausra deilna sem svo aftur ýtir undir þessa pólaríseringu sem er svo hættuleg hverju samfélagi og við höfum náttúrlega dæmin þar að utan eins og ég var að nefna áðan. Ég vona heitt og innilega að það sé eitthvað sem stjórnmálaflokkarnir geti horft til og tekið þátt í en að því sögðu styð ég þetta frumvarp sem hér er undir heils hugar.

að ná utan um þennan málaflokk. Ég velti samt fyrir mér, af því að ég hef ákveðinn ótta um að sumir stjórnmálaflokkar einfaldlega vilji ekki slíka sátt, að þeir vilji einfaldlega geta haft pólitískt tækifæri til að tala niður til flóttafólks eða annarra hópa. Það er ekkert svo langt síðan að það voru öryrkjar

Við vitum það alveg sögulega að stjórnmálaöfl hafa notað árásir á þessa viðkvæmu hópa sjálfum sér til pólitísks frama. Það er til. Við getum ekkert afneitað þeirri staðreynd. Ég held að það sé til staðar hérna á Íslandi í dag. Það eru sumir hlutar af stjórnmálaflokkum eða jafnvel heilir stjórnmálaflokkar

og ýmiss konar samtök sjái sér einhvers konar hag í því að þyrla upp moldviðri, ala á ótta við útlendinga, halda úti einhverjum falsfréttaveitum jafnvel,

Ég ætla ekki að gefa mér það fyrir fram að hér séu flokkar á Íslandi sem væru ekki til í að taka þátt í svona samtali. Ég leyfi mér að vona það að allir ábyrgir stjórnmálaflokkar sem fulltrúa eiga á Alþingi komi inn í þessa vinnu og sjái að það er samfélaginu fyrir bestu að reyna að ná einhverjum friði og sátt um þennan málaflokk. Ég ætla ekki að gefa mér það fyrir fram að einhverjir tilteknir stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokkar séu ekki tilbúnir í þetta. Ég hef tekið eftir því að sumir þeirra sem vilja loka landinu mjög einbeitt hafa sagt þetta sama, t.d. um flokk hv. þm. Pírata, að Píratar vilji ekki taka þátt í einhverju samkomulagi vegna þess að það hagnist þeim pólitískt að taka umræðuna frá þeim hóli sem þeir eru staðsettir á. Þetta er eitthvað sem ég ætla ekki heldur að gefa mér því ég raunverulega trúi að þegar til kastanna kemur þá viljum við öll sem erum kjörnir fulltrúar koma málum þannig fyrir að við getum horft framan í þjóðina og verið sátt við það að

Ég held að það yrði mjög heilbrigt fyrir stjórnmálin yfirleitt ef við gætum loksins leitt til lykta, náð ákveðinni fótfestu um það hvernig orðræðu við stundum.

núna á dögunum að hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir taki vel í þessa málaleitan og ég hef ekki fundið annað hjá þeim stjórnmálamönnum sem ég hef heyrt í en að þetta sé tilraunarinnar virði. Við verðum að muna það að útlendingalögin, þegar þeim var breytt, ég held það hafi verið 2016, þá var það gert í einhverri svona þverpólitískri sátt eða a.m.k. meiri sátt heldur en hefur verið um málaflokkinn eftir því sem þunginn í umræðunni hefur verið meiri núna á síðustu misserum og það var svo sannarlega tilraunarinnar virði. Auðvitað getur það alveg gerst að einhverjir stjórnmálaflokkar vilji ekki taka þátt og þá verður bara svo að vera en ef það eru sex flokkar af átta á Alþingi sammála um að reyna eitthvað þá er það betra en að allt sé í upplausn í umræðunni. Við getum líka litið á það þannig að ef stjórnmálaflokkarnir fara að tala með einhverjum tilteknum hætti þá hafi það mögulega róandi áhrif á umræðuna, af því að ég verð að segja alveg eins og er að þegar ég fylgdist með umræðunni í sumar þá hræddist ég það mjög þegar ég var að lesa samfélagsmiðlana hversu agressíft fólk stundum er þegar það er að tala um fólk sem er í neyð. Þarna held ég að við stjórnmálamennirnir berum talsverða ábyrgð. Við höfum öll kannski verið heit í umræðunni, öll auðvitað þeirrar skoðunar að okkar málstaður sé réttur, fagur og góður. En með því að koma stjórnmálunum saman þá kannski seytlar sú viðleitni niður í samfélagið allt. Það er a.m.k. þannig að ef stjórnmálaflokkarnir tala með ábyrgari hætti en gert hefur verið undanfarin misseri þá eru meiri líkur til þess að fólkið í landinu geri það líka.

Hæstv. forseti. Ég kveð mér hljóðs undir þessum dagskrárlið til að lýsa yfir stuðningi þingflokks Samfylkingarinnar við það frumvarp sem hér er til umræðu, frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, um afnám þjónustusviptingar. Hér hefur framsögumaður, hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, farið ítarlega yfir ástæður þess að frumvarpið er lagt fram og ég held að flestir hér

Hér er í rauninni verið að gefa stjórnvöldum tækifæri til þess að draga til baka þau miklu mistök sem gerð voru þegar hér var illu heilli samþykkt svokölluð 30 daga regla eins og hún hefur verið nefnd í daglegu tali sem þjónustusviptir einstaklinga sem ekki hafa fengið alþjóðlega vernd, með þeim afleiðingum að fólk getur endað og er að fara á götuna, og núna í stórum stíl. Nýjustu fréttir herma að það séu tæplega 60 manns sem hafi fengið tilkynningu um þjónustusviptingu. Forseti. Ég er þeirrar skoðunar að það sé hlutverk stjórnmálafólks að finna lausnir en ekki að búa til ný vandamál í samfélaginu. Hér er á ferðinni það sem ég vil kalla heimatilbúið mannréttindabrot.

þingnefnd margsinnis vöruð við því að gera þessa breytingu af öllum þeim aðilum hér á landi, hagsmunasamtökum og öðrum, sem best þekkja til þessa málaflokks og eru að vinna í honum alla daga. Það hafði líka gerst, að mér skilst, og hv. fyrrverandi þingkona Samfylkingarinnar, Helga Vala Helgadóttir, greindi frá því að þegar hún fór með allsherjar- og menntamálanefnd í ferðalag, til Danmerkur held ég, þá hefðu nágrannar okkar í Danmörku sagt: Ja, við viljum ekki að fólk þurfi að búa undir brúm eða úti á víðavangi. Það er alveg ástæða fyrir því að stjórnvöld hafa ekki gengið svona langt í nágrannalöndum okkar. Það leysir engan vanda vanda og í rauninni virðist þetta vera fyrst og fremst einhvers konar tilraun til að senda pólitísk skilaboð pólitísk skilaboð sem tala beint inn í skautun í umræðunni hér á landi, í stjórnmálunum, á samfélagsmiðlum, og meðal almennings og líka væntanlega pólitísk skilaboð út í heim um að hér sé fólki mætt af fullri hörku. Staðreyndin er auðvitað sú og hefur margoft komið fram í þessari umræðu að það er ekki hægt að endursenda, ef svo smekklega má að orði komast um fólk, alla þá sem ekki fá hér alþjóðlega vernd til síns heima eða til annars lands. Til að það sé hægt þarf móttökulandið að vera tilbúið til að taka við viðkomandi og við vitum að það gengur ekki alltaf. Síðan eru bara hin praktísku rök praktísku rök sem blasa svo við og brjóstvitið segir manni að það sé eðlilegt að gefa fólki tækifæri ef það getur ekki farið neitt annað.

Ég hef aldrei skilið beinlínis hvernig meiri hlutinn hér á Alþingi horfir á málið frá þessum sjónarhóli. Fólk hefur farið hér mikinn um lögbrot og lögleysu og við höfum svo sem heyrt það víða, bæði hér í þessum sal og víðar. Staðreyndin er sú að við — þ.e. meiri hlutinn, ég tók ekki þátt í því og ekki þingflokkur Samfylkingarinnar og sem betur fer erum við ekki öll þeirrar skoðunar hér í þessum sal — leyfðum okkur að setja í lög sem er ekki framkvæmanleg. Það eitt og sér ber þingstörfunum ekki gott vitni og heldur ekki við sem þingmenn og kjörnir fulltrúar höfum bara yfir höfuð áhuga á því að hlusta á skoðanir og ráð þeirra sem eru sérfróðir um þessi málefni og vinna í þeim alla daga. Það getur vel verið að þingmenn haldi að þeir viti betur og þekki málin út í hörgul og alveg örugglega margir þingmenn og ýmsir þingmenn, og ég efast ekki um að hv. fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps þekki þennan málaflokk betur en eiginlega allir aðrir í þessum sal, en það að taka ekki mark á umsögnum og það að fara fram með breytingu sem allir eru búnir að vara við, upp, gengur ekki upp sem lýðræðisleg vinnubrögð og það gengur heldur ekki upp af því að í því felst bara frekar hættuleg pólitík, finnst mér. frekar hættuleg og hún er ógeðfelld. En þetta varð niðurstaðan. Hér eins og víða annars staðar ræður auðvitað meiri hluti þings niðurstöðunni en við sem erum að flytja þetta mál með hv. flutningsmanni, Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur, vonum að með því að setja það aftur á dagskrá hér og taka það til umræðu þá verði kannski hægt að fá meiri hlutann á þingi til að skoða það aftur af fullri alvöru og fullri einlægni í ljósi þess að allt það sem var sagt að myndi gerast er að gerast. Hinn heimatilbúni vandi verður ekki leystur nema við, löggjafinn, leysum þann vanda sem við bjuggum til og drögum þessa breytingu til baka og hér er tækifæri til að gera það. Ég vona svo sannarlega að um það geti myndast á þessu nýja löggjafarþingi ný sátt. Hér hefur svolítið verið talað um gömlu sáttina í útlendingamálum sem náðist á árunum 2016–2017, ef ég man rétt, og flestir stóðu að, líklega kannski ekki allir stjórnmálaflokkar. Ég man það reyndar ekki alveg. Það væri bæði þakkarvert og það væri mikið framfaraskref fyrir stjórnmálin og fyrir okkur sem samfélag ef okkur tækist að ná saman um að taka þessa breytingu til baka, horfast í augu við raunveruleikann eins og hann er og láta það ekki gerast að það sé með boðvaldi verið að setja fólk á götuna.

að þeir sem eru samvinnufúsir búa enn í úrræðum á vegum ríkisins og halda þeirri þjónustu sem þeir hafa haft sem umsækjendur um alþjóðlega vernd. En jú, staðan er sú að einhverjir aðilar hafa ekki viljað vera samvinnufúsir og hafa ekki viljað hlíta niðurstöðu íslenskra stjórnvalda,

við samþykkt svokallaðra útlendingalaga, þetta var það ákvæði sem var mest umdeilt vegna þess að það er flókið. Mig langar að spyrja hv. þingmann: Hver er stefna hv. þingmanns eða Samfylkingarinnar í þessum málaflokki? Hvernig telur Samfylkingin best að bregðast við í þeim tilfellum þar sem fólk hefur farið í gegnum umsagnarferli, hefur fengið synjun á tveimur stjórnsýslustigum en neitar engu að síður að hlíta þeim úrskurði og neitar að yfirgefa landið? Í mörgum tilfellum eru auðvitað þau úrræði fyrir hendi að íslensk stjórnvöld geta flutt fólk aftur til síns heima eða þessa lands sem það kom frá en ekki í öllum tilfellum og það er vandamál, vissulega. Ég viðurkenni það fúslega og það er vandamál sem fleiri lönd glíma við. En spurning mín til hv. þingmanns er: Hver er stefna Samfylkingarinnar? Hvernig er best að takast á við þá einstaklinga sem falla undir þessar lýsingar sem ég hef hér farið með?

Það kemur auðvitað fram, eins og kom fram í máli hv. þingmanns, að þau sem eru samvinnufús til brottfarar eru enn í þjónustunni en þau sem teljast ekki vera samvinnufús enda á götunni samkvæmt 30 daga reglunni. Þá spyr ég á móti: Ef einstaklingurinn er t.d. fórnarlamb mansals, ef einstaklingurinn er tvítugur maður sem kom hér þegar hann var unglingur og á að senda til lands sem hann hefur aldrei búið í, hvert er þá valið? Við verðum að hafa skilning á aðstæðum fólksins. Við verðum að hafa skilning á aðstæðum þeirra sem geta ekki farið til baka af því að þau dæmi eru til. Þau dæmi eru sannarlega til. Ég man bara eftir einu dæmi sem ég heyrði af síðastliðið haust, það var kona að ég held frá Rússlandi. Hún var að sækja hér um alþjóðlega vernd og hún hafði farið til spænsks ræðismanns af því að það er á Schengen-svæðinu og fengið áritun

eru þessar aðstæður sem við verðum að horfast í augu við. Stefna Samfylkingarinnar er að við tökum á móti öllum þeim sem við getum veitt alþjóðlega vernd. Það er mjög mikilvægt að það komi fram hér. Og af því að ég hef stundum heyrt ýjað að því í þessum sal er stefna Samfylkingarinnar ekki að það sé enginn lagarammi eða engar reglur sem gilda. En við erum hins vegar sammála mati frændþjóða okkar að við búum ekki til heimilisleysi með svona reglum. Það er rangt. Við eigum ekki að gera það.

ég er sammála Samfylkingunni í því að það þurfi að vera reglur í kringum þetta og við eigum að taka vel á móti þeim sem uppfylla þau skilyrði að fá hér alþjóðlega vernd og ég hef reyndar oft sagt það að ég vil gjarnan að umræðan fari núna meira að snúast um það hvaða þjónustu við erum að veita varðandi íslenskukennslu og aðlögun að íslensku samfélagi. En það er einmitt það að þegar við erum með reglur þá er auðvitað mjög mikilvægt líka að það sé leið til að hlíta þeim reglum. Hv. þingmaður vísar hér í nágrenni okkar á Norðurlöndunum þar sem alls staðar er ákveðið búsetuúrræði fyrir þá sem ekki hafa fengið alþjóðlega vernd.

þm. Þórunn Sveinbjarnardóttir sé sammála þeirri stefnu sem uppi er víða á Norðurlöndunum og við þurfum þá að koma upp slíku úrræði. Ég myndi reyndar gjarnan vilja ganga í samstarf við vini okkar í Noregi eða Danmörku eða Svíþjóð og vinna

Og ég spyr: Er það einhver stefna Samfylkingarinnar eða sér Samfylkingin það sem lausn í þessum málum að þeir sem hafa fengið synjun á tveimur stigum og dómstólar jafnvel staðfest það eigi samt sem áður

lög um málaflokkinn og reglur og öll málsmeðferð eins og hún á að vera samkvæmt góðri stjórnsýslu, sé það að þegar reglan sem hér um ræðir er ranglát og býr til misrétti, býr til heimilisleysi, þá leysir hún engan vanda fyrir þá einstaklinga sem um ræðir og leysir heldur engan vanda fyrir íslenskt samfélag.

margfalt meira að búa til endursendingarbúðir og halda þeim starfandi heldur en að veita þessum fáu einstaklingum leyfi til að dvelja í landinu þegar það liggur ljóst fyrir að þau geta ekki farið neitt.

Grundvallaratriðið er, eins og kom fram áðan í ræðu minni og öðrum ræðum hér fyrr í þessari umræðu: Meiri hlutinn á þinginu var ítrekað varaður við að setja þessar reglur í lögin, ítrekað varaður við, margoft, í mörg hundruð ræðum. Fyrir lágu umsagnir sérfróðra aðila, hjálparsamtaka og aðila sem eru að vinna í þessum málaflokki alla daga. alla daga. Ég held að meiri hlutinn hafi ákveðið að horfast ekki í augu við raunveruleikann, horfast ekki í augu við aðstæður fólks heldur að senda pólitísk skilaboð sem núna koma, eins og bjúgverpill, aftur í höfuðið á honum.

Mér finnst ofboðslega mikilvægt að Ísland taki þátt í því gríðarstóra verkefni sem blasir við vestrænum heimi þegar að flóttamannavandanum kemur og þeim ofboðslega mikla fjölda fólks er á flótta í dag. En á sama tíma, ef við ætlum okkur að vera með regluverk í kringum þessa hluti, er auðvitað líka mjög mikilvægt að fólk fylgi þeim reglum. Þess vegna var þetta ákvæði mjög mikið rætt, þ.e. ef fólk uppfyllir ekki skilyrðin til að fá hér alþjóðlega vernd

að Útlendingastofnun fari vel og vandlega yfir þessar umsóknir og vandi til verka. Ef niðurstaða hennar er að viðkomandi eigi ekki rétt á að hljóta hér alþjóðlega vernd þá fara margir strax, en langflestir hafa þó nýtt sér það að bera þessa ákvörðun Útlendingastofnunar undir kærunefnd útlendingamála. Ef kærunefnd útlendingamála staðfestir úrskurð Útlendingastofnunar um að viðkomandi uppfylli ekki þessi skilyrði þá er því miður komið að þeirri niðurstöðu að viðkomandi þarf að fara af landi brott. Mér finnst það vera algjört lykilatriði að vera með opinn faðminn gagnvart þeim sem eru á flótta og þurfa á þeirri aðstoð að halda, en á sama tíma verða þeir sem ekki uppfylla þessi skilyrði að fara. Ég ætla ekki að segja að það sé einfalt hvernig nálgast eigi þennan hóp og þetta viðfangsefni. Það er bara langt frá því að vera einfalt. Við skulum átta okkur á því að öll löndin innan Schengen, nema Ísland, eru með það sem hér hefur verið kallað búsetuúrræði eða endursendingarbúðir og hefur verið ákveðin krafa frá félögum okkar í Schengen um að gera slíkt hið sama. Ég heyri alveg það sem hér er sagt og get tekið undir að það gæti verið dýrt úrræði fyrir litla Ísland og þess vegna hef ég talað fyrir því að reyna samstarf við hin Norðurlöndin í þessum málum. Ég held þó að fólk verði að átta sig á á afleiðingum þess ef Ísland, litla Ísland, ætlar með einhverjum hætti að draga sig út úr alþjóðasamfélaginu og vera með einhverjar aðrar reglur en þar gilda. Ef fólk segir: Heyrðu, þeir sem ekki uppfylla skilyrðin og fá synjun en geta ekki farið heim,

þá er hægt að afla ferðaskilríkja og þá getur viðkomandi aðili farið aftur til sín heima eða til þess lands sem hann kom frá. Það eru skýr svör frá yfirvöldum að svo sé. að svo sé. Staðan er sú að þetta er fólk sem segir: Nei, ég vil ekki. Ég ætla ekki að hlíta íslenskum lögum og reglum. Ég ætla ekki til baka. Það er sá hópur sem við erum hér að tala um. um. Ef fólk telur það í alvöru vera einhverja lausn á þeim málum að segja: Þetta eru svo fáir, leyfum þeim bara samt að vera,

Það er ekki þannig að lönd sem hafa synjað fólki um alþjóðlega vernd leyfi því bara samt að vera og gefi því svo bara dvalarleyfi og atvinnuleyfi, því að við vitum alveg hvað það þýðir. Til hvers þá að vera með regluverkið? Sleppum þá bara þessum reglum og öllum kostnaði í kringum þær og leyfum öllum að koma hingað.

Ég held að það sé algerlega nauðsynlegt að finna einhverjar lausnir, en ég bið fólk um að hugsa það til enda ef það heldur að lausnin sé sú að hið litla Ísland eigi að segja: Já, komið til okkar. Ég held að það yrði algjör katastrófa að gera slíkt. Ég held að það sé þeim mun mikilvægara að við höldum vel utan um það fólk sem hingað kemur og uppfyllir skilyrði um alþjóðlega vernd.

án þess að koma hingað og sækja um alþjóðlega vernd. Við sjáum að íslenskt samfélag þarf svo sannarlega á fólki að halda. Við þurfum á vinnandi höndum að halda og það er gott fyrir íslenskt samfélag að við séum fjölbreytt og fólk komi hingað til lands, hvort sem það býr hér til lengri eða skemmri tíma. En það á ekki allt saman heima í því sem við höfum kallað verndarkerfið. Það er bara öðruvísi kerfi. Ég held að það sé mjög mikilvægt á tímum sem þessum, þar sem við horfum upp á þá miklu fólksflutninga sem eiga sér stað í heiminum og fjölda fólks sem þarf á vernd að halda, að við höldum utan um verndarkerfið um verndarkerfið og þennan mikilvæga sáttmála sem alþjóðasamfélagið hefur gert með flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna, en brjótum það kerfi ekki niður með séríslenskum ákvæðum eða reglum sem er ætlað að bjarga þeim sem við höldum að séu örfáir. Það brýtur undan kerfinu.

harðneskjulegasta Norðurlandaríkið í garð flóttafólks. Í Danmörku er fólk aldrei á neinum tímapunkti, aldrei, svipt allri þjónustu.

einhvers konar opnum stofufangelsum. En það kerfi sem við vorum að setja á með þessu ákvæði er séríslenskt. Þetta er hvergi annars staðar gert eins og við gerðum það. Spurningin sem mig langar að beina til hv. þingmanns er

því að hv. þingmaður nefndi einmitt að fara í skóla, að fjölskyldufólk er aldrei svipt þessari þjónustu. Langveikt fólk er aldrei svipt þessari þjónustu. Fólk sem er tilbúið að vinna með stjórnvöldum að því að uppfylla niðurstöðu íslenskra stjórnvalda er ekki svipt þessari þjónustu, þannig að það fólk sem er tilbúið að vinna með íslenskum stjórnvöldum er enn þá í því þjónustuúrræði sem því hefur boðist hingað til. Þetta er eingöngu sá örlitli hópur sem segir: Nei, nei, nei, ég ætla ekki að hlíta neinu hér. Jú, það má vissulega segja að við séum ekki eins og öll önnur Norðurlönd því að við erum ekki með þetta búsetuúrræði. Ég held reyndar að við þyrftum bara að ná samkomulagi við Norðurlöndin um það, en þá spyr ég: Er það stefna Pírata að við ættum að vera með slíkt búsetuúrræði? Ég held að það sé mjög eðlilegt að þeir sem ætla að hlíta íslenskum stjórnvöldum

en undir undanþágur falla t.d. ekki fórnarlömb mansals sem eru í einna mestri hættu á að lenda í ofbeldi og misneytingu á götunni — þau eru ekki undanþegin þjónustusviptingunni

Þar sem hv. þingmaður er á þeirri skoðun að við ættum ekki að vera með séríslenskar reglur þá ætti hún að samþykkja þetta frumvarp sem ég er að leggja fram hér um afnám þessarar sérreglu. Þetta er hvergi gert svona. Í umræðum um þetta var ítrekað sagt af hálfu hv. þingmanns og annarra: Eru þau sem eru á móti þessu að meina að önnur ríki séu að brjóta mannréttindasamninga? Nei, því að þau eru ekki að gera þetta. Það er enginn að gera það sem við erum að gera með þessu ákvæði, enginn. Ég ítreka spurningu mína til hv. þingmanns: Eruð þið ekki að gera þetta í öfugri röð? Og ég segi þið, ekki við.

hlynntir því að hér verði tekið upp búsetuúrræði eða endursendingarbúðir? Ég hef ekki heyrt neinn tala sérstaklega fyrir því í þessum þingsal og heyrði þá umræðu ekki hér þegar við ræddum útlendingalögin.

Ég held reyndar að lausnin fyrir litla Ísland gæti frekar verið í því fólgin að semja við önnur Norðurlönd um slíka þjónustu, en það kann vel að koma til þess að við þyrftum engu að síður að vera með slíkt úrræði. Ég ítreka það sem ég sagði hér áðan, að þeir sem ætla að vinna með íslenskum stjórnvöldum búa áfram í úrræði á vegum íslenska ríkisins. Þegar hv. þingmaður ræðir hér mansal og þá hryllilegu staðreynd

þá ítreka ég engu að síður að Útlendingastofnun ber að fara yfir hverja og eina umsókn fyrir sig og leggja einstaklingsbundið mat á þörf einstaklingsins fyrir alþjóðlega vernd. (Gripið fram í.) Ég er aldrei að mæla mansali bót, aldrei, og mun aldrei gera það. En það er alveg skýrt að stofnunin á að fara yfir hverja og eina umsókn og leggja einstaklingsbundið mat á aðstæður hvers og eins. Ég ítreka enn og aftur: Það er ekki bara Útlendingastofnun sem þarf að fara yfir slíkar umsóknir heldur nýtir nýtir fólk sér líka þau réttindi (Forseti hringir.) að fara með mál sín fyrir kærunefnd útlendingamála og í einhverjum tilfellum hafa dómstólar líka úrskurðað í málum þessara einstaklinga sem hér hefur verið fjallað um, sérstaklega í tengslum við þetta mál.

Það er dómur í Strassborg, hjá Mannréttindadómstóli Evrópu, um svipað atvik. Þar var sagt: Jú, það er lokað búsetuúrræði, þetta er ekki brot. Þannig að við erum núna komin á byrjunarreit aftur.

Já. En ég get alveg tekið undir það með hv. þingmanni, ég var ekki endilega sammála því að hafa slíka reglu inni. En eins og hér hefur margoft verið rætt í þessum sal eru skiptar skoðanir í þessum málaflokki og við höfum náð mínu viti ágætlega utan um þennan málaflokk, fyrst með þeim lögum sem tóku gildi, held ég, 2016, og voru þá unnin í þverpólitískri nefnd og svo unnum við þessar breytingar, ég og hv. þingmaður og fleiri þingmenn í allsherjar- og menntamálanefnd, síðast.

það kann vel að vera að við þurfum að bregðast við og vera með það sem kallað er lokuð búsetuúrræði og hæstv. dómsmálaráðherra hefur boðað slíkt frumvarp. Ég get ekki svarað því af

í nefndinni. Hvað sveitarfélögin varðar þá er það alveg rétt sem fram hefur komið að hér svaraði hæstv. félagsmálaráðherra því til, og ég held að ég hafi gert það líka í atkvæðaskýringum, að fólk ætti að geta leitað til sveitarfélagsins

mál sem endar í Hæstarétti og sennilega í Strassborg með það fólk sem mun ekki fá lokað búsetuúrræði eða þjónustu. Ég spái því að það muni fara fyrir dómstóla, til Íslandsdeildarinnar í Strassborg.

mikilvægar breytingar á þessum lögum og færðum kerfið nær því sem þekkist annars staðar, straumlínulöguðum kerfið og að mínu viti sáum til þess að aðföngin okkar nýtast betur til handa þeim sem raunverulega þurfa á alþjóðlegri vernd að halda.

og það sem maður sá fyrir sér var að fólk gæti — og það er þannig að í einhverjum tilfellum banka útlendingar í neyð upp á hjá sveitarfélögunum og segja: Heyrðu, annaðhvort týndi ég vegabréfinu eða veskinu og öllu saman og ég þarf einhverja aðstoð eða að viðkomandi lét sig hverfa úr búsetuúrræði af því að hann hafði fengið synjun. Viðkomandi getur bankað upp á hjá sveitarfélaginu og í einhverjum tilfellum kann sveitarfélagið að bregðast þannig við að skjóta skjólshúsi

hringir.) erum við í þeirri stöðu að fólk kann að koma aftur. En það er búið að taka á því sem hv. þingmaður lýsir hér áðan. Þeir aðilar sem koma hingað aftur eftir að hafa fengið synjun fá strax synjun og þeim er vísað brott úr landi strax. Þannig að þetta er ekki eins mikið vandamál og hv. þingmaður lætur hér líta út fyrir.

Ég vil byrja á að segja: Það var ekkert sérstakt brýnt aðkallandi vandamál í kerfinu hér á landi, að fólk væri í unnvörpum að neita að fara þegar þessi lög voru sett sem ég er að leggja til að verði afnumin.

Á margra ára tímabili var hópurinn samt ekki orðinn stærri en þetta. Ég ætla samt ekki að gera lítið úr því að þetta er vandamál. Það að einstaklingur fái synjun á umsókn sinni um dvalarleyfi en telji sér engu að síður ekki fært að fara aftur til upprunaríkis er ekki bara vandamál fyrir kerfið, fyrir samfélagið, það er vandamál fyrir viðkomandi einstaklinga. Þetta er vandamál, ég ætla að taka undir það. Þarna er uppi einhver ágreiningur og ákvörðun sem íslensk stjórnvöld hafa tekið sem ekki er hægt að framfylgja. Þá þarf að leita annarra lausna. En hvað er þá til ráða?

Lausnin veltur auðvitað á ástæðum vandans sem er afar ólíkur í þeim málum sem um er að ræða þarna, stundum er ágreiningur um ríkisfang eða ágreiningur um aðstæður í heimaríki.

Við Íslendingar erum góð í að skítamixa þrátt fyrir að kerfin okkar séu ekki alltaf þau fagmannlegustu og ekki fara þau batnandi. Önnur ríki hafa fundið ýmsar lausnir. Það er nefnilega ekki svo að við séum fyrsta ríki í heiminum að lenda í þessu. Þetta er þekkt áskorun í öllum ríkjum í Evrópu og annars staðar og hefur verið lengi. Við þurfum því ekkert að finna upp hjólið, sem við vorum hins vegar að gera með þessari frábæru lausn sem var mjög frumleg og er ekki beitt annars staðar; að svipta fólk bara allri þjónustu og krossleggja fingur. Ein lausn sem sum ríki bjóða upp á er svokölluð umborin dvöl með atvinnuleyfi á meðan ekki er hægt að flytja viðkomandi. Þetta gæti t.d. átt við þegar ekki er hægt að flytja viðkomandi vegna skorts á endurviðtökusamningum. Ef það er endurviðtökusamningur í vinnslu

Þær rýmkanir sem ríkisstjórnin hefur viljað gera, og hefur gert að einhverju leyti, lúta að þeim dvalarleyfum sem til eru nú þegar.

og ef það stendur sig, stendur sína plikt — mig minnir að í einhverjum tilvikum séu þetta 18 mánuðir — þá getur það fengið að vera. Þetta er það sem ríki í Evrópu eru að gera. Við þurfum ekkert að finna upp hjólið.

Kanada er nú bara eitt hagsælasta ríki heims og hefur haft svona kerfi frá árinu 1979. Það eru 44 ár, forseti. Sú er hér stendur nær ekki einu sinni þeim tíma á þessari jörðu. Kanada er líka með kerfi sem er svokallað bakhjarlakerfi þar sem einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök geta gengist í ákveðna ábyrgð gagnvart tilteknum einstaklingum. Kerfi af þessu tagi hafa verið kynnt í, og ég bið hv. þingmann að hlusta vel: Írlandi, Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi, Nýja-Sjálandi og Argentínu. Eru önnur lönd einnig að skoða þessa leið eins og Finnland — sem Kanada var hins vegar fyrst ríkja til að kynna þetta og hefur það gefist svo vel að önnur ríki eru að skoða þetta, eru farin að tala um aðrar lausnir. Ég endurtek það sem sem hv. þm. Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í ræðu sinni hér áðan og ég mun endurtaka oft á mínum þingferli héðan af: Það er hlutverk stjórnmálamanna að leysa vandamál í samfélaginu en ekki að búa þau til. Jafnvel þau sem eru á því máli að réttast væri að loka allt þetta fólk inni sjá að þetta lagaákvæði um þjónustusviptingu eru mistök. Þetta eru mistök, það býr til vandamál en leysir þau ekki.

Þetta snýst um að ef einstaklingi er neitað um alþjóðlega vernd þá eigi hann að fá dvalarleyfi. Það skil ég ekki. Til hvers erum við þá með þetta blessaða kerfi? Það er miklu betra að henda því þá burt. Það kostar 15 milljarða að taka bara við dvalarleyfisumsóknum,

þessari umræðu. Við höfum verið svo upptekin við að reyna að koma í veg fyrir einhver óskapaskemmdarverk þessarar ríkisstjórnar á kerfinu að við höfum í rauninni ekkert verið að tala um það hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur, hvað við viljum gera

og við munum gera það. Mér finnst alltaf svolítið áhugavert að hv. þingmaður segist lesa úr athugasemdum okkar við það að það eigi að henda fólki út á götuna, þannig að við séum með einhverja „open borders“-stefnu. Ég á svo ákaflega erfitt með að sjá samhengi þar á milli. Það sem mig langar hins vegar að segja varðandi það er að Ísland er ekki eyland í heiminum. Ísland er þátttakandi í alls kyns alþjóðasamstarfi. Ég er ekki ofarlega á lista í því að tala gegn

á grundvelli þeirra opnu landamæra. Við erum ekkert að leggja til nein opnari landamæri enda getum við ekki gert það vegna þess að við erum hluti af alþjóðasamstarfi sem býður ekki upp á það. Ef það á að fara í að opna landamæri eitthvað umfram það sem er, þau eru mjög opin,

sem eitthvert vit er í svo við getum losnað við þetta mál úr pólitískri umræðu, ekki hafa þetta hangandi yfir okkur. Að við lærum af öðrum þjóðum og sníðum okkur stakk eftir vexti. Þessi stakkur á að vera þannig að við uppfyllum alþjóðlegar skuldbindingar og ekki meira. Það er nákvæmlega það sem Danir hafa gert og Norðmenn og önnur ríki. Þetta er ekki mikið í pólitískri umræðu í Noregi, þeim gengur vel að gera það. En það virðist vera að við ætlum alltaf að vera besta land í heimi. Við ætlum að leyfa fólki að fá aftur alþjóðlega vernd ef það hefur tengsl við landið. Til hvers í ósköpunum eigum við að gera það?

þar sem kostnaður við þennan málaflokk í víðari skilningi er kominn upp í 15 milljarða. Það eru sannarlega ekki peningar sem fara í það að hjálpa fólki. Þar er mikil kostnaðaraukning sem verður til af þeim lögum sem voru samþykkt hinn 15. mars síðastliðinn og snúast

er í. Á þessum tímapunkti er enginn að tala um einhver opin landamæri. Ég veit ekki einu sinni almennilega hvað þingmaðurinn er að tala um þegar hann talar um opin landamæri. Þetta er rosalega algeng spurning: Hvað getum við tekið á móti mörgum? Eigum að hafa opin landamæri eða ekki opin landamæri? Við erum ekki komin þangað sem mannkyn. Við vorum þar reyndar einu sinni. Við erum bara búin að fara aðeins aftur til baka hvað það varðar. Það er bara eitthvað sem er ekki til umræðu neins staðar. Það er ekki til umræðu á Evrópuþinginu, það er ekki til umræðu hjá Sameinuðu þjóðunum. Það er bara enginn að tala um þetta. Þannig að ég skil ekki af hverju er alltaf verið að flækja umræðuna og þvæla hana með einhverjum svona útúrsnúningum. Það sem ég myndi vilja gera og við erum fyrst og fremst að reyna að gera kerfið okkar hér á litla Íslandi þannig að það sé skilvirkt, mannúðlegt og að vel sé farið með fjármuni — það væri í fyrsta lagi straumlínulaga kerfið, sem við erum ekki að gera með þeim breytingum sem hafa verið lagðar til. — Ég hef núna tvær sekúndur. Ég flutti 230 ræður um þetta hérna fyrr á árinu þar sem ég kom með ýmsar tillögur um það hvernig hægt væri að bæta þetta kerfi.

Evrópusambandinu og að loknum viðræðum við sambandið yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning. Það er alltaf gott að vera vitur eftir á en það varð því miður ekki þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem ég stakk upp á sínum tíma, hún var ekki samþykkt og við sjáum að hluta til eina stærstu ástæðuna fyrir því að þetta mál er í þeim hlekkjum sem það er í rauninni í í dag. Sú þingsályktun er samt í fullu gildi enda hefur hún ekki verið felld úr gildi með annarri ályktun Alþingis. Það er því tilgangur m.a. þessarar þingsályktunartillögu að fylgja eftir þeim vilja Alþingis sem endurspeglaðist í þingsályktuninni

aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka í febrúar 2014 vakti það hörð viðbrögð almennings. Það skrifuðu alls 53.555 manns undir áskorun um að efnt yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræðurnar. Þáverandi ríkisstjórn brást ekki við kröfu meira en fimmtungs kosningarbærra manna, þrátt fyrir eindregin kosningaloforð Framsóknarmanna og Sjálfstæðismanna þar um, eindregin kosningaloforð sem voru svikin, við skulum hafa það í huga. það í huga. Þessir tveir flokkar sem voru þá líka með meiri hluta á þingi treystu sér heldur ekki til þess að fara með það fyrir þingið og draga þingsályktunina formlega til baka. Það var heldur ekki gert. Það er því ekki ný umræða að mikilvægt sé að fá skýrt umboð frá þjóðinni um þetta brýna hagsmunamál þjóðarinnar og mér er ljúft og mér er líka skylt að halda þessari umræðu á lofti og ég mun gera það áfram. Það er í mínum huga rétti tíminn til að leiða fram þjóðarvilja í þessu mikilvæga hagsmunamáli. Ég veit að hjá Brexit-sinnum þessa lands er aldrei rétti tíminn, aldrei rétti tíminn til að spyrja þjóðina, sérstaklega ekki í málum sem henta ekki nákvæmlega þeirra pólitík. Þessi tillaga sem við erum að ræða hér snýst einmitt um það að leyfa þjóðinni að kjósa um það hvort við eigum að halda þessum viðræðum áfram, viðræðum sem hófust árið 2009 en var aldrei formlega slitið. Ég man það vel að þá voru líka raddir sem sögðu hátt og skýrt að þá væri ekki tíminn til að fara í þennan leiðangur, hvað þá spyrja þjóðina, enda var komið ítrekað í veg fyrir það. Virðulegi forseti. Heimsmyndin er að breytast og við verðum að tryggja íslenska hagsmuni innan breyttrar heimsmyndar. Það er því í mínum huga alltaf rétti tíminn til að bæta hag þjóðarinnar. En akkúrat núna þurfum við að líta alvarlega í okkar barm og spyrja hvar hagsmunum okkar er best borgið, endurmeta stöðu okkar út frá hagsmunum þjóðarinnar en ekki síst út frá þjóðhagslegum breytum og öryggi borgaranna í landinu okkar. Hvar ætlum við að vera staðsett í samfélagi þjóðanna? Í hvaða liði ætlum við að vera? Evrópsk gildi um frelsi, mannréttindi og lýðræði eru þau sem við aðhyllumst en Evrópumálin en Evrópumálin og að standa með öðrum Evrópuþjóðum snýst ekki síst um líf og hagsmuni fjölskyldnanna og heimilanna í landinu. Allt okkar daglega líf, við sjáum það, er samofið því hvaða ákvarðanir við tökum hverju sinni. Við þekkjum núna alveg þann róður sem íslensk heimili róa þessa dagana. Hækkanir á afborgunum lána eru hættar að vera fyrsta frétt í hér hér í fjölmiðlum og í rauninni er engin nýlunda lengur að afborganir lána hækki þegar kemur að heimilisbókhaldinu. Hin íslenska þrautseigja markast fyrst og fremst af því að hafa ekkert annað val. Við erum föst í þessu ástandi. Viðreisn vill að fólkið sem situr núna yfir heimilisbókhaldinu og klórar sér í hausnum yfir matarkörfunni og hvernig eigi að ná endum saman um mánaðamótin fái að taka ákvarðanir um sína framtíð. Þetta er risamál fyrir hagsmuni almennings og að mínu mati ekki síst eitt stærsta velferðarmálið. En þetta er líka mikið hagsmunamál fyrir fyrirtæki, lítil og meðalstór, sprota- og nýsköpunarfyrirtæki, sem ekki hafa sömu möguleika og stóru fyrirtækin á að taka lán eða fjármagna sig með erlendri mynt. Þau eru líka, þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki, föst í heimi íslensku krónunnar. Við viljum ekki að fámennur hópur fyrirtækja fái þetta, við viljum að allir fái að gera upp í erlendri mynt. Um það snýst málið. Það skiptir ekki máli í rauninni hvert ég fer þessa dagana, fólk er að tala um efnahagsmálin. Fólk er að tala um vexti og verðbólgu og spyr: Hvert er réttlætið í því að gera allt rétt en horfa síðan upp á tækifæri fuðra upp, eignir og verðmæti, en fá síðan engu ráðið um það hvort það sé önnur leið í boði eða ekki? Því er stillt upp og því er beint inn í einn farveg, einn íhaldssaman ríkisfarveg í boði gömlu flokkanna, því það er ekki nóg að mínu mati að vera bara á móti til að vera á móti, það er líka okkar hlutverk að skynja og leiða fram vilja þjóðarinnar. Þannig virkar lýðræði. Í haust gerði Maskína könnun um afstöðu landsmanna til þess að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og niðurstöðurnar eru áhugaverðar. Það er alveg sama hvaða breytur eru skoðaðar, og þetta er þessi tilhneiging síðustu ár, við sjáum alveg að þetta er sama tilhneigingin og stuðningurinn bara eykst, hvort sem er með tilliti til menntunar, kyns, aldurs, heimilistekna, búsetu,

Það er hyggilegt fyrir andstæðinga þessa máls að hafa þetta í huga. Það er ekki málefnalegt að tortryggja allt og búa til einhverja skakka mynd bara Það er ábyrgðarhluti hjá þeim stjórnmálamönnum sem gera allt að mínu mati til að þyrla upp ryki í augu almennings, sem vekja óöryggi og ótta og nota

en mér finnst þetta ekki málefnalegt. Það eru ótal mýtur sem andstæðingar inngöngu hafa haldið á lofti um árabil sem eru mjög langlífar og sem er búið að hrekja aftur og aftur. En við hvað er fólk hrætt? Hvers vegna er vont að fá að vita hvaða lífskjör fyrir fólkið í landinu samningur fæli í sér fyrir þjóðina? Málið sem ég mæli fyrir núna er eins skaðlaust og hægt er. Þetta er málamiðlun af hálfu okkar í Viðreisn. Við vitum alveg að við teljum Íslandi betur borgið í Evrópusambandinu. Við erum ekki að fara þangað með umræðuna, við erum að fara í umræðuna þannig að

og ég spyr: Af hverju gerum við það ekki? Af hverju förum við ekki þá leið að treysta þjóðinni fyrir næsta skrefi, hvort við höldum viðræðunum áfram? Ísland er eyja og eðli málsins samkvæmt reiðum við okkur á aðrar þjóðir og alþjóðasamvinnu til að eiga hreinlega möguleika á því að keppa á sviði lífsgæða og farsældar. Viðreisn vill að þjóðin spyrji sig krítískra spurninga um það hvernig við tökum þátt á sviði alþjóðamálanna en ekki síst um öryggi þjóðar, efnahagsmál heimilanna og virkilega hagsmuni; að meta sjálfa stöðuna. Evrópusambandið hefur þokast áfram, sérstaklega í skjóli stríðs í Evrópu. Evrópusambandið er talsmaður neytendaverndar, friðar í álfunni, mannréttindaverndar, loftslagsmála og samvinnu en Evrópusambandið er reyndar ekki afl sem talar fyrir pólaríseringu. Ég hef áður viðrað það á þessum stað hér að ég hef töluverðar áhyggjur af stöðu Íslands í þessum efnum þegar kemur að pólaríseringu. Það er óhætt að segja að vatnaskil hafi orðið í umræðunni um stöðu Íslands í Evrópu með innrás Rússa í Úkraínu. Viðbrögð nágrannaríkjanna við breyttri stöðu heimsmála hafa verið skýr. Í Danmörku var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla og samþykkt að falla frá fyrirvörum landsins um að taka fullan þátt í varnarmálasamstarfi ESB. Danir voru með fyrirvara, eru núna á fullu í varnarmálasamstarfi ESB því það skiptir þá máli. Þeir fengu þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki við. Að sama skapi varð innrásin til þess að Svíar og Finnar sóttu um aðild að NATO, þar sem við eigum einmitt sæti við borðið og erum fullgildir þátttakendur

Þetta þýðir núna að Danir, Svíar og Finnar verða samstiga á vettvangi NATO og ESB í varnar- og öryggismálum og umræða er þegar hafin í Noregi um það hvort ástæða sé til að endurskoða stefnu landsins varðandi ESB-aðild. Eins og kunnugt er þá eru Norðmenn burðarás EFTA-stoðarinnar í EES og þar leiðir Høyre, systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, vagninn þegar kemur að umræðu um Evrópumálin. Íslendingar þurfa að taka ákvörðun um það hvort þeir telji sig eiga samleið með frændþjóðum okkar og helstu viðskiptalöndum á tímum vaxandi viðsjár í Evrópu. Það er ljóst að NATO-aðildin veitir hernaðarlegt skjól gagnvart utanaðkomandi ógnum en hitt blasir líka við, þessari ógn verður ekki eingöngu mætt með hernaðarmætti heldur einnig með samstöðu um lýðræðisleg gildi og virðingu fyrir mannréttindum ásamt því að standa vörð um menningarverðmæti og hlúa að leikreglum á markaði og ekki veitir nú af miðað við síðustu skýrslur hér heima.

vera fullgildur meðlimur í NATO og fullgildur meðlimur í Evrópusambandinu. Þannig svaraði Úkraína sinni stöðu. Þessi þingsályktun fjallar um það sem ég tel vera fyrsta skrefið í átt að þessum markmiðum, þessum stóru markmiðum sem ég tel að við verðum að tala meira um þjóðin fái að kjósa um framhald viðræðna og það liggi þá fyrir í eitt skipti fyrir öll hver vilji þjóðarinnar er, hvort það sé meiri hluti fyrir því í landinu að klára aðildarviðræður og bera síðan, ef það verður já, samning undir fólkið í landinu. Ég vil gera það svo að fólkið okkar eigi ríka rödd í þessu máli, fólkið sem finnur á eigin skinni hversu aðþrengd við erum í núverandi kerfi og vill kannski fá að skoða aðra möguleika. Fjölmörg efnahagsleg, menningarleg, lýðræðisleg og söguleg rök hníga að því að það sé nauðsynlegt að gefa íslensku þjóðinni kost á því að láta í ljós vilja sinn um áframhald á aðildarviðræðum við Evrópusambandið og ég spyr: Af hverju ekki? Flutningsmenn telja mikilvægt, virðulegi forseti, að Ísland verði strax frá byrjun núna með í áætlunum Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum með þeim þunga sem fylgir fullri aðild að sambandinu. Því myndi jafnframt fylgja frekari öryggistrygging gagnvart þeim áhættuþáttum sem landið er annars illa tryggt fyrir, einkum hvað varðar samfélagsöryggi. Það er mat flutningsmanna að áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sé svo viðamikið hagsmunamál að ekki komi annað til greina en að leita leiðsagnar þjóðarinnar um framhald þeirra. Auk þeirrar mikilvægu forsendu og mikilvægu röksemda er lúta að efnahagslegum stöðugleika, bættum vaxtakjörum og fjölmörgu öðru hníga einnig sterk rök að því að Ísland taki afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu vegna nýs veruleika, m.a. í öryggis- og varnarmálum eins og hefur komið fram áður.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur kærlega fyrir framsöguna. Sannarlega af mörgu að taka en ég ætla bara að velja eitt.

með þessu að tala fyrir algerri umbyltingu á íslenskri stjórnskipun, brotthvarfi frá fulltrúalýðræðinu, eða er Viðreisn með þessu að segja að við eigum að kjósa um mál þegar kemur að hugðarefnum Viðreisnar?

Hann var greinilega sömu skoðunar og ég að það væri hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um stór og mikil mál sem varða mjög víðtæka hagsmuni þjóðarinnar, sem snerta mannréttindi, efnahagsmál, varnir og öryggi og það hver staða Íslands er í heiminum. Ég held að ef við hefðum staðið frammi fyrir því í dag að ganga í NATO, sem var gríðarlega mikilvægt skref á sínum tíma, ég held að það væri mál sem fólk hefði talað um í dag að það ætti að greiða atkvæði um meðal þjóðarinnar. Ég held að stjórnmálafólk í dag hefði átt að treysta sér í þá leið. Tíminn var annar, tíðin var önnur á þeim tíma. En þetta er dæmi um það hvernig tímarnir geta breyst. Ég er á því að

Þannig að þetta mál í mínum huga, enda er þetta fyrsta málið sem Viðreisn leggur fram, er það risastórt að við teljum út frá efnahagslegum forsendum, eins og ég segi, öryggislegum

og reyndar mjög svo fækkandi áhangenda ESB. Það er auðvitað alveg kýrskýrt hvar við stöndum þegar kemur að aðlögunarviðræðum við Evrópusambandið: Þær hafa verið settar í ótímabundinn dvala. Þeim hefur verið hætt.

og svo auðvitað tilfinninganuddið. Það eru þessi órjúfanlegu tengsl við Evrópu sem er bara hægt að rækta í gegnum Evrópusambandið. Þessi ræða hefur verið haldin. Hún var síðast haldin hérna fyrir síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu sem var haldin haustið 2021 og þá fengu talsmenn þessarar skoðunar, þessara nákvæmlega sömu viðhorfa, undir 30%. Þá segi ég: Þetta er réttmæt niðurstaða kosninga. Þetta eru skýr skilaboð frá kjósendum. Þetta er vilji þjóðarinnar.

hefur komið að því að segja: Þetta mál á að bera undir þjóðina, leyfa þjóðinni að ákveða næsta skref. Það er ekki að ástæðulausu sem fólk á sínum tíma tíma var bara mjög ósátt við þá niðurstöðu sem kom síðan í kjölfarið, að sniðganga þá ályktun. Og ég minni enn á það að formaður flokksins hefur verið á þingsályktunartillögu um það að leita til þjóðarinnar. Hættulegra er það nú ekki.

Það mun koma í ljós. Það hefði verið áhugavert að sjá, og það er gaman að fylgjast með því að það er kominn óróleiki meðal þingmanna Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að þessu. En ég verð að segja að það er umhugsunarefni

að það sé mjög mikilvægt og ég vil hrósa flokknum fyrir að standa þá bara fyrir því sem flokkurinn var einmitt stofnaður til að gera; vera Evrópusambandsaðildarsinni. Frábært hjá ykkur, því að á síðasta kjörtímabil held ég að þetta hafi verið eitt af síðustu málunum

Ef Ísland vill taka upp evruna þá göngum við í Evrópusambandið. Ég held að það sé alveg skýrt og ég veit að hv. þingmaður ætti að vera sú sem þekkir það manna best að það þarf að tengjast.

Það er alveg kristaltært í hvaða liði við erum. Við erum í liði með líkt þenkjandi þjóðum. Við vinnum náið með Evrópusambandinu. EES-samningurinn er okkur grundvallarplagg. Aðild okkar að NATO er það líka, þannig að það þarf ekkert að velta því fyrir sér og við þurfum ekkert að ganga í Evrópusambandið til að segja í hvað liði við erum. Það liggur skýrt fyrir. En mig langar þá að spyrja hv. þingmann: Af hverju treystum við ekki þjóðinni?

af fullri alvöru að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið?

Samt á ekki að taka tillit til þessa. Það er sem sagt þannig núna í augum Sjálfstæðisþingmanna að þjóðin má ekki kjósa um neitt nema um það sem er þeim þóknanlegt.

Sko …) — Já, í vilja þjóðarinnar með því að fá að kjósa um þetta mál. Þegar við horfum framan í fjölskyldu sem er að borga hér vexti sem eru þrefalt hærri

þingmanni svarið við andsvari. — Með skýrum hætti? Hvað kemur fram með skýrum hætti? Við erum þjóðkjörnir fulltrúar hérna inni í þessum sal. Það er skýr vilji þjóðarinnar, hvernig þau kusu til þings. Skoðanakannanir eru fínar til síns brúks og þær sýna ákveðnar sveiflur og ákveðna umræðu í samfélaginu en það er áberandi að þegar við erum að takast á við einhverjar áskoranir eða erfiðleika þá eru fleiri sem eru tilbúnir að velta því fyrir sér hvort það sé mögulega betra að ganga í ESB.

en við verðum líka að þora að taka umræðuna alla leið og það er ekki bara hægt að tala um kostina, það þarf líka að tala um galla. Það er ekkert allt svo frábært í Evrópusambandinu. Evrópusambandið er að glíma við fullt af vandamálum. Evrópusambandið er að glíma við verðbólgu. Evrópusambandið hefur verið að glíma við töluvert atvinnuleysi, atvinnuleysi hjá ungu fólki, og áskoranir eru svo sannarlega til staðar þar líka. En eitt vil ég segja við hv. þingmann: Ef einhvern tímann kæmi til þess að taka aftur upp viðræður við Evrópusambandið um mögulega aðild þá að sjálfsögðu þyrftum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en hafist væri handa við að taka upp slíkar viðræður. Það er nákvæmlega um það

að Ísland er í fremstu röð. Hér eru lífsgæði með því besta (Forseti hringir.) í heiminum, mun betri en víða í Evrópusambandinu, þrátt fyrir þær áskoranir sem við kunnum að glíma við núna og höfum glímt við til skamms tíma.

Við sjáum það hins vegar sem leið að bættum lífskjörum, opnara frjálsara samfélagi með efnahagslegan stöðugleika og fyrirsjáanleika. Ég man það fyrir nokkrum misserum síðan þegar við fengum

sem heitir fákeppni á bankamarkaði, heitir fákeppni á tryggingamarkaði, heitir fákeppni á samgöngumarkaði, dýrasta matarkarfa í heimi, þrefaldir vexti, verðbólga sem er alltaf hærri en í samanburðarlöndunum. Mér finnst ég skulda unga fólkinu að að það hafi val um hvaða leið það getur farið fyrir sig og sína inn í framtíðina. Hæstv. forseti. Það er með nokkurri gleði að ég kem hér í ræðupúltið til að taka til máls um þessa ágætu tillögu þar sem ég er meðflutningsmaður ásamt fleiri þingmönnum Samfylkingarinnar. Tillagan er, eins og hér hefur komið fram í máli hv. fyrsta flutningsmanns, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, að það verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandið um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fyrst kannski aðeins í tilefni þeirra orðaskipta sem hér hafa átt sér stað um þjóðaratkvæðagreiðslur. Það er það auðvitað bara þannig að í öllum lýðræðisríkjum,

Um það eru mýmörg dæmi um allan heim og þarf svo sem ekki að fara langt yfir skammt. Það má kannski rifja hér upp til gamans að á fyrri hluta síðustu aldar voru íslenskir stjórnmálamenn bara tiltölulega duglegir að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna. Þeir gerðu það árið 1908 um áfengisbannið, 1916 um þegnskylduvinnu, 1918 um setningu sambandslaganna, afar mikilvæg breyting á stöðu Íslands, og aftur um brennivínið árið 1933

Ég held að við sem eitthvað höfum lesið í sögu Íslands eða höfum á annað borð áhuga á stjórnmálasögu Íslands vitum hvers konar átök voru hér í þessum sal á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar, hvers konar átök það voru. En það hvarflaði ekki að nokkrum manni að efna ekki

stöðu Íslands í samfélagi þjóða. En við getum ekki deilt um það hér í þessum sal að það sé ekki um grundvallarmál að ræða. Þetta varðar stöðu Íslands sem sjálfstæðs ríkis í samfélagi þjóðanna og stöðu okkar innan Evrópu og stöðu okkar sem fullvalda þjóðar og hvernig við ætlum í fyrsta lagi að verja það fullveldi í samstarfi við aðrar önnur ríki einnig og ekki síður að efla hér bæði velsæld og þjóðarhag og hagvöxt með því að vera í nánara samstarfi á markaði í Evrópu og með öðrum hætti líka. Hef ég þá lokið pistli mínum um þjóðaratkvæðagreiðslur, af því að þetta fór nú allt að snúast um gildi þeirra og hvort þær ættu bara beinlínis við. Kannski á það rætur að rekja til innanflokksdeilna í Sjálfstæðisflokknum sem síðar urðu til þess að Viðreisn var stofnuð, ég veit ekkert um það, en hér er fólk sem þekkir það betur en ég.

og munum kannski um hvað það snerist. Hér var flutt tillaga um að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Hún var auðvitað að einhverju leyti flutt til þess að gefa Íslendingum von um bjarta framtíð að loknu bankahruni og algjöru rofi á trausti fólks á samfélagsbyggingunni og trausti fólks til stjórnmálanna. Það var kannski ekki bara af því að við ætluðum að sækja traustið til útlanda heldur vegna þess að við vildum, og ég vil og Samfylkingin vill, stefna til nánara Evrópusamstarfs, helst með aðild að Evrópusambandinu. Ég var sumarið 2009 svo borubrött að ég taldi ekki þörf á þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að það var svo drjúgur meiri hluti fyrir tillögunni á Alþingi. Það er of langt mál að fara að rifja upp allt sem gerðist það sumar í þeirri umræðu og hvernig málið svo fór í framhaldinu. En auðvitað hefði það byggt miklu fastari grunn fyrir okkur til að standa á ef meiri hlutinn þá hefði brotið odd af oflæti sínu og sagt: Jú, auðvitað förum við með málið í þjóðaratkvæðagreiðslu, fáum allsherjarsamstöðu um það, sem skoðanakannanir þá bentu til, um þessa umsókn og byggjum hana á föstum pólitískum grunni og með stuðningi meiri hluta þjóðarinnar. Sumarið 2009, ef ég man rétt, var stuðningurinn við að sækja um aðild og við aðild, held ég, 70%, ef ég man rétt, líklega aldrei verið hærri. En þannig fór um þá sögu. Ég held að þessi tillaga sé svo mikilvæg núna einmitt til að að taka málið úr þessari pólitísku sjálfheldu sem það hefur verið í allt of lengi. Auðvitað er það þannig að þingsályktunartillagan sem var samþykkt hér árið 2009 er í fullu gildi, hún hefur aldrei verið dregin til baka. En hér hafa hins vegar ríkisstjórnir sem tóku við eftir 2013 ákveðið að láta sem hún væri ekki til og beitt svona, hvað eigum við að segja, vafasömum bréfaskrifum til Brussel og ýmsu öðru til að reyna að telja fólki trú um að aðildarviðræðunum hafi verið slitið.

og auðvitað hefur Evrópusambandið stækkað og þróast mjög mikið og vettvangur Evrópusamstarfsins er ekki sá sami og hann var fyrir 20, 30 árum, hvað þá ef við förum lengra aftur í tímann. þegar þeirrar skoðunar eftir að við gengum í EES, sem ég held að við séum öll sammála um að hafi verið eitt stærsta og örlagaríkasta gæfuspor sem tekið hefur verið fyrir íslenskt samfélag,

því miður ekki orðið að ósk minni um fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu, en þannig er það. Við höfum hins vegar gerst aðilar að Schengen. Við erum í innra starfi Evrópusambandsins mjög víða. Við erum vonandi öll sammála um hið upphaflega erindi Evrópusambandsins um að stuðla að friði og öryggi í álfunni eftir einhvern mesta hildarleik sögunnar að við gerum það með nánu samstarfi, með frjálsum viðskiptum, með frjálsri för og við byggjum það á lýðræðislegum gildum. Allt þetta stemmir enn þá, allt þetta er í raun og veru jafn gilt og eiginlega enn mikilvægara í ljósi þess að nú er stríð í Evrópu en það var kannski fyrir 15 árum. Þess vegna kem ég hér upp til að ítreka stuðning minn við það að þetta sjálfsagða skref verði tekið, að kjósendum hér á landi verði boðið að taka afstöðu til þess hvort þau vilja halda áfram viðræðum við Evrópusambandið eða ekki. Að lokinni slíkri atkvæðagreiðslu, hvernig sem hún færi, er það auðvitað líka skylda stjórnmálafólks og stjórnmálaflokka að virða þá niðurstöðu hver sem hún verður. Þá reynir á pólitíska þrekið. En leyfum fyrst fólkinu í landinu að taka þessa ákvörðun um grundvallarstöðu Íslands í samfélagi þjóða, rétt eins og við höfum leyft fólki að taka þessar ákvarðanir í gegnum íslenska stjórnmálasögu síðastliðin 120 ár eða svo, alla vega frá því að fyrsti ráðherrann kom í landið.

ef það væru þjóðaratkvæðagreiðslur haldnar í stórum málum þá værum við einhvern veginn að gefa fulltrúalýðræðið upp á bátinn. En það er kannski ekki það sem mig langaði að spyrja hv. þingmann um, heldur meira þetta sem aðeins var farið yfir í ræðunni.

til Evrópusambandsins. Menn voru tilbúnir til að skoða það jákvæðari augum þá heldur en hafði verið á árunum fyrir hrun. Það var mjög auðmælanlegt og auðsjáanlegt í öllum könnunum sem birtar voru. Ég man líka, þá ekki á þingi heldur bara úr fjölmiðlum verandi að fylgjast með þessu máli þá, að það var mikið rætt um það hvort það ætti að leita liðsinni þjóðarinnar og spyrja hana hvort það ætti að fara í vegferðina eða ekki og svo sem eins og hv. þingmaður kom inn á á þá var nú meiri hluti fyrir því að gera það þannig þó að sú leið hafi síðan ekki orðið ofan á. En mig langaði að spyrja hv. þingmann, vegna þess að mönnum hefur verið mjög tíðrætt um það að það var ekki farið í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en farið var í viðræðurnar: Að hvaða leyti veikti það ferlið? Menn hafa talað mikið um það í framhaldinu að þetta hafi veikt aðildarferlið. Mig langar að fá það bara úr þessum ræðustól í þessa umræðu hér vegna þess að það skiptir máli,

þarf ég að stinga djúpt til að muna nákvæmlega hvernig þetta var, en stóra myndin er þessi: Að sjálfsögðu get ég eftir á að hyggja staðið hér og sagt: Ef við hefðum haldið þjóðaratkvæðagreiðslu og niðurstöður hennar hefðu verið í einhverju samræmi við skoðanakannanir þá hefðum við að sjálfsögðu sem stjórnmálamenn, kjörnir fulltrúar hér á Alþingi sem þá voru, talið það pólitíska skyldu okkar að klára málið. Ég met það svo að ein af ástæðum þess að þegar leið á það kjörtímabil, og síðan þegar nýtt kjörtímabil tók við og ný ríkisstjórn, þá töldu stjórnmálamenn eða stjórnarflokkar hér sig ekki þurfa að virða niðurstöðu meiri hluta þingsins, þingsályktunartillöguna, hafi m.a. verið vegna þess að þeir voru ekki með þrýsting frá kjósendum eins og hann hefði orðið annars. Það er auðvitað ekkert leyndarmál að í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, þegar Samfylkingin og Vinstri græn voru saman í ríkisstjórninni eftir hrun og mokuðu hér skít alla daga, svo það sé bara orðað eins og það var, þá voru þar ekki síst tilteknir ráðherrar Vinstri grænna sem drógu lappirnar í þessu tiltekna máli

nætur. Ég er því ekkert endilega viss um í ljósi þess hve háfleyg kosningaloforðin voru fyrir kosningarnar að það hefði eitthvað þvælst fyrir mönnum eftir þær kosningar að hunsa þjóðarviljann og engu að síður reynt að slíta viðræðum. Hitt er síðan annað mál að það er auðvitað ekki hægt að slíta viðræðum með því að senda bréf án aðkomu Alþingis þegar það er Alþingi sem er búið að samþykkja það að fara í einhvers konar viðræður. Ég verð að fá að spyrja hv. þingmann núna vegna þess að það hefur talsvert verið rætt um flokk þingmannsins, Samfylkinguna, og Evrópuhugsjónina. Ég hef sjálfur gagnrýnt flokkinn fyrir þá afstöðu að tala með þeim hætti, eins og formaðurinn hefur gert ítrekað, að það eigi ekki að fara af stað með þetta mál vegna þess að það sé ekki hægt að klára það innan kjörtímabils. Mig langar að fá að vita: Er eitthvað sem kemur í veg fyrir það

að kanna hug félagsmanna sinna til Evrópusambandsins og Evrópusambandsaðildar vegna þess að þegar við stofnuðum Samfylkinguna þá vissum við að það voru ekkert allir á sama máli um aðild að Evrópusambandinu eða hvort það ætti að standa skýrum stöfum í stefnu flokksins. Niðurstaðan var algjörlega ótvíræð og síðan hefur það staðið skýrum stöfum í stefnu flokksins og gerir það enn þá og við sem berum fána Samfylkingarinnar erum Evrópusinnar og Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, hefur sagt það alveg skýrt. Formaður minn hefur hins vegar sagt að hún telji þetta ekki forgangsmál núna. Ég get talað fyrir sjálfa mig og örugglega fyrir munn mjög margra af stuðningsfólki Samfylkingarinnar. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að Evrópusambandsaðildin eigi að vera í forgrunni. Það er mitt mat og ég tel blasa við að það litla skref sem hér er lagt til, þ.e. að gefa kjósendum tækifæri til að greiða atkvæði um framhald aðildarviðræðna, sé það minnsta sem við getum gert og ég treysti því að Samfylkingin standi í lappirnar þegar á það reynir. Herra forseti. Eins og hv. framsögumaður þessa máls sem við ræðum hér, hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fór yfir þá hefur þetta mál verið lagt fram nokkrum sinnum áður, síðast á síðasta þingi og það var 3. mál. Formaður Samfylkingarinnar mælti fyrir málinu 15. september og það var 3. mál og fremsta forgangsmál Samfylkingarinnar. Ég segi þetta bara til að

Herra forseti. Stefna Samfylkingarinnar er alveg skýr. Við viljum að Ísland gangi í Evrópusambandið og taki upp evru að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil að Ísland gangi í Evrópusambandið svo við getum öll haldið áfram að búa á Íslandi, öll, líka unga fólkið okkar, vel menntaða unga fólkið okkar sem leitar út eftir störfum við hæfi sem ekki fást hér á landi. Ég fór með stutta tölu við opnun Evrópustofu árið 2012 og var þá enn vongóð um að aðildarviðræður við Evrópusambandið myndu skila okkur samningi sem þjóðin gæti kosið um. Þá var ég fjármálaráðherra og von mín sú að ungt fólk á Íslandi myndi sannfærast um eftir að hafa kynnt sér málin, m.a. með kynningum Evrópustofu, að framtíðin feli í sér meira samstarf Íslands á alþjóðavísu og stöðugra umhverfi fyrir sífellt flóknara atvinnulíf. Evrópustofu var síðan lokað í september 2015, stuttu eftir að bréfið fór frá þáverandi utanríkisráðherra út til Evrópusambandsins með tilkynningu um að umsóknarferlið væri stöðvað. En auðvitað, eins og búið er að fara yfir í þessari umræðu, þá bara gerast kaupin ekki svona á eyrinni. Ef Alþingi hefur samþykkt þá þarf Alþingi að samþykkja að henni eigi ekki lengur að fylgja eftir. Það er gríðarlegt hagsmunamál undir við inngöngu í Evrópusambandið. Við höfum siglt ólgusjó vegna krónunnar sem leiðir okkur stundum upp í hæstu hæðir en svo aftur niður í öldudali. Þetta hefur ekki bara áhrif á rekstur fyrirtækja heldur líka á rekstur heimila sem þurfa að bera kostnaðinn af himinháum vöxtum og verðtryggingu. Ef Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru myndu vextir lækka og verðtrygging verða úrelt og óþörf. Allt varðar þetta almannahag og framtíð fólks og atvinnulífs hér á landi. Það hefur verið reiknað út að kostnaðurinn við krónuna sé um 200 milljarðar á ári. Við getum nýtt þá 200 milljarða í ýmislegt annað og þarfara. Hingað til hefur enginn kynnt betri eða öruggari leið til að koma á stöðugleika en að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna. Við eigum að klára samninginn við Evrópusambandið og sjá hvort ekki fæst góð niðurstaða sem byggir undir bjarta framtíð á Íslandi. Með því að halda Íslandi utan Evrópusambandsins er ekki verið að verja kjör heimilanna í landinu. Það er ekki verið að verja kjör fyrirtækjanna í landinu og ekki stöðu ríkissjóðs. Með því að halda Íslandi utan Evrópusambandsins er verið að loka dyrum að betra efnahagsumhverfi fyrir Ísland. Í riti Seðlabankans sem kom út haustið 2012 og fjallar um gjaldeyrismál segir að ef Ísland yrði aðili að Evrópusambandinu og tæki upp evru hefði það m.a. í för með sér að innlendir raunvextir lækki, innlendur fjármagnsstofn stækki og landsframleiðsla á mann hækki varanlega við inngöngu lítils lands eins og Íslands í stærra myntsvæði. Einnig fylgja aðild að ESB og evrusvæðinu kvaðir varðandi stefnuna í ríkisfjármálum og aðra þætti efnahagsstefnunnar sem ætlað er að sporna gegn agaleysi í hagstjórn. Við höfum búið við mikla verðbólgu og efnahagslegan óstöðugleika og agaleysi í hagstjórn, bæði fyrr og nú. Ásamt þátttöku í margvíslegu samráði um efnahagsstefnu og fjármálastöðugleika fengist með aðild að Evrópusambandinu aðgangur að björgunarsjóðum og sameiginlegu öryggisneti sem ætlað er að takast á við áföll í einstökum ríkjum. Það er augljós hagur nýsköpunar- og hugverkageirans að skipt verði um gjaldmiðil og eini raunverulegi kosturinn fyrir Ísland er evra. Nýsköpunarfyrirtæki sem hafa náð fótfestu ná ekki að blómstra í því umhverfi sem krónan skapar. Þessi fyrirtæki eru mörg mikilvæg okkur Íslendingum, skapa vel launuð störf og laða að og halda ungu og efnilegu fólki heima. Ef planið er að halda Íslandi utan Evrópusambandsins og halda áfram að nota íslenskar krónur þarf að draga það skýrt fram hvað það þýðir fyrir atvinnulífið í landinu, samsetningu þess og rekstrarumhverfi. Ekki síður þarf að rökstyðja hvað það þýðir fyrir heimilin í landinu og velferðina þar sem það er mjög kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð að halda úti krónunni, minnsta sjálfstæða gjaldmiðli í heimi. Seinni partinn í ágúst gerði Maskína könnun fyrir Evrópuhreyfinguna um afstöðu landsmanna til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið, líkt og þessi tillaga sem við ræðum hér gengur út á. Niðurstöður úr þeirri könnun eru afgerandi og mun fleiri landsmenn eru hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður en þeir sem eru því andvígir.

Þegar aðildarviðræðum er síðan lokið og niðurstaðan fengin í hvern málefnakafla yrði samningurinn í heild borinn undir þjóðina. Þá fyrst yrði ljóst hvernig sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn litu út og þeir sem mest óttast slæma niðurstöðu

Evrópusambandsaðild og vilja gjarnan hafa það efst á blaði, eða ofarlega á blaði, kunni að hafa verið móðgaðir þegar ég var að hrósa þingflokki Viðreisnar áðan fyrir að leggja þetta mál fram og vera trúr sinni sannfæringu hvað það varðar. Ég skynja það alveg hér við að hlusta á tvær mætar þingkonur Samfylkingarinnar sem hafa áratugareynslu úr þessum sal og hafa upplifað tímana tvenna hér og tekið þátt í þessu að það kann að vera svolítið ankannalegt í ljósi þess að formaður flokksins hefur nú ýtt þessu máli Samfylkingarinnar til hliðar og gefið þá Viðreisn aðeins eftir sviðið í því. En ég ber fulla virðingu fyrir þeim sem eru á þeirri skoðun sem svo skýrt kom fram hjá hv. þingmanni, að vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið. Ég verð reyndar samt sem áður, virðulegur forseti, að viðurkenna að þær staðhæfingar sem hv. þingmaður las hér upp um það hvernig hún teldi allt verða betra við inngöngu í Evrópusambandið og að með einhverjum hætti þá myndi það hafa þau áhrif að hér væru atvinnutækifæri ungs fólks meiri, við inngöngu í Evrópusambandið. Mér þætti vænt um ef hv. þingmaður gæti aðeins farið betur yfir það hvað hún nákvæmlega á við í þeim efnum því ég veit ekki betur en að mörg ríki Evrópusambandsins séu einmitt að glíma við töluvert atvinnuleysi og sérstaklega í hópi ungs fólks.

Það voru allir í þingflokki Samfylkingarinnar flutningsmenn á þeirri tillögu og hún var borin uppi af Viðreisn og Pírötum ásamt Samfylkingunni eins og þessi tillaga sem við ræðum hér. Við þurfum ekkert annað, forseti, en að horfa á samsetningu atvinnulífsins til að átta okkur á því að það er einsleitt. Ég vitna bara í orð Gylfa Zoëga hagfræðings þegar hann var að lýsa því, dró upp þá mynd að menntaða fólkið okkar hitti ómenntaða erlenda vinnuaflið sem var að koma hingað í flugstöðinni þegar menntaða unga fólkið okkar

hér á Íslandi og búa við krónuna. Það vitna margar skýrslur um. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið og er ljúft og skylt að leiðrétta það ef ég hef mismælt mig hér áðan. Ég átti ekki við á síðasta þingi heldur á síðasta kjörtímabili þar sem ég hlustaði á Viðreisn allt kjörtímabilið tala um að það mætti ekki tala um Evrópusambandið,

Síðan Samfylkingin ýtti þessu máli til hliðar hefur fylgi Samfylkingarinnar samkvæmt skoðanakönnunum risið virkilega hátt og ég velti því fyrir mér hvort það séu ekki svolítið skýr skilaboð frá þjóðinni.

Trúir hv. þingmaður því í alvöru að það séu samningaviðræður og út úr því geti bara komið alls konar hlutir ef einhvern tímann kæmi til þess að Ísland myndi vera að fara að semja við Evrópusambandið um þetta? Nú veit ég að hv. þingmaður þekkir Evrópusambandið vel og er eldri en tveggja vetra í pólitík. Er ekki öllum orðið ljóst að þegar lönd hefja viðræður við Evrópusambandið þá eru þau ekki að semja heldur eru þau að hefja aðildarviðræður?

og núna var komið að Viðreisn. Það er nú skýringin. Það hefur enginn í Samfylkingunni lagt það til hliðar að spyrja þjóðina hvort það ætti ekki að halda áfram með aðildarviðræðurnar. Það er ekki málið sem formaður Samfylkingarinnar hefur talað um að leggja til hliðar, enda er það bara lítið skref en mikilvægt að spyrja þjóðina hvað hún vill í þessum efnum. Við sjáum á skoðanakönnunum að fylgið fer vaxandi með þessu,

að fá botn í þetta mál og hún vill fá að kjósa um það og mikill meiri hluti, samkvæmt þessari nýju könnun, vill að við leggjum málið fyrir þjóðina. Varðandi spurningu hv. þingmanns þá minnir mig að kaflarnir sem samið er um, þetta er kallað samningur, í þessum aðildarviðræðum hafi verið 14 og það var búið að loka 11. Þá stóðu þrír eftir

og síðan er niðurstaðan borin undir þjóðina. Það er ekki hættulegra en það.

Þetta er mikilvæg tillaga sem við ræðum hér í þingsal. Eins og kom fram hjá framsögumanni, hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þá hefur þessi tillaga komið fram áður og sambærilegar tillögur reyndar verið fluttar af þingmönnum annarra flokka líka en eru akkúrat á tillögunni núna. Þessi tillaga er í samræmi við þjóðarviljann, þann vaxandi vilja meðal þjóðarinnar annars vegar að ganga í Evrópusambandið en hins vegar að taka þetta fyrsta skref sem er að halda áfram aðildarviðræðunum. Við erum auðvitað í þeirri stöðu, Íslendingar, að Alþingi samþykkti á sínum tíma að sækja um aðild og hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það voru stjórnmálamenn án aðkomu þingsins sem sendu bréf til Brussel og settu þær viðræður á ís en þeim hefur ekki verið slitið. Ég ætla rétt að vona það að þingmenn á Alþingi Íslendinga séu sammála um að ef Alþingi ákveður að gera eitthvað þá þurfi Alþingi sjálft að ákveða að hætta við, ekki einhverjir aðrir í þess umboði. Núna er það þannig að það eru að það eru mjög margir sem styðja það að þetta skref sé stigið. Þrefalt fleiri vilja kjósa um aðildarviðræður við ESB en eru á móti þeim, segir í nýlegri frétt upp úr nýrri könnun Maskínu sem vitnað hefur verið hér til, það er bara ofur einfaldlega þannig. 57,3% svarenda styður þessa atkvæðagreiðslu sem er undir í tillögunni hér en 18,9% eru andvíg. Það þýðir að fjöldi þeirra sem vilja að þjóðin ráði för í málinu er þrefaldur sá fjöldi sem er andvígur því. Reyndar er það þannig að ég get vel skilið það að umræðan um aðild að Evrópusambandinu gerir það að verkum að menn skiptist í tvö horn. Þetta er auðvitað umdeilt mál, bæði meðal íslensku þjóðarinnar, rétt eins og annars staðar í álfunni. Reyndar er það nú þannig að 27 ríki Evrópu hafa ákveðið að fara í þetta samband og eru sátt í þessu sambandi. Einungis ein þjóð hefur á síðustu árum gengið úr því. Það eru Bretar og það auðvitað endaði með mjög miklum ósköpum eins og við vitum og pólitískar afleiðingar þess í Bretlandi eru hvergi nærri að baki. Einu sinni var alltaf sagt að það væri ekki hægt að ganga úr Evrópusambandinu þegar menn væru komnir þangað inn. Þetta væri þannig fullveldisspursmál í raun og veru en við erum auðvitað með nýlegt dæmi þar sem búið er að sanna hið gagnstæða. Það er síðan þannig að þegar við tölum um aðildina sjálfa að Evrópusambandinu, óháð þessari

gera ráð fyrir því að þeir sem ekki gefa sig upp í þessu vilji kannski gjarnan vita hvað felst í því að vera aðilar að Evrópusambandinu og fá að sjá þá einhvern samning þar að lútandi. Þetta hefur ekki alltaf verið svona. Vilji þjóðarinnar hefur ekki alltaf verið í þessa átt og reyndar bara alls ekki. Það gerðist um sama leyti og Rússar réðust inn í Úkraínu að þessar tölur fóru að breytast. Þegar Rússar réðust inn í Úkraínu og það var allt í einu komin ný ógn inn í veruleika okkar Íslendinga, rétt eins og annarra Evrópuþjóða þá breyttist viðhorf landsmanna til þess, það vildu þá fleiri ganga í Evrópusambandið og það vildu enn fleiri taka upp þjóðaratkvæðagreiðslu til að svara þeirri spurningu hvort við ættum að fara í aðildarviðræður eða ekki. Og þetta segir okkur auðvitað bara nákvæmlega sömu sögu og blasti við Finnum, Dönum og Svíum um svipað leyti. Við þekkjum það hvernig Svíar og Finnar fóru og brugðust við stríðinu, þeir gerðu það með því að sækja um aðild að Atlantshafsbandalaginu. Danir fóru í þjóðaratkvæðagreiðslu og með þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu færðu þeir varnarhluta Evrópusambandsins inn í sitt evrópska samstarf sem þeir höfðu áður verið undanþegnir,

hafa reyndar tvisvar svarað þeirri spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu neitandi. Þannig að þetta er allt á fleygiferð og alveg eins og hefur verið rakið ágætlega hérna þá er það ekki eitthvert risastórt skref að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhaldið. En það er mjög mikilvægt skref vegna þess að umsóknarferlið sjálft stæði styrkari fótum með það frá þjóðinni beint til stjórnmálamanna að þetta væri sú vegferð sem ætti að hefja.

Þetta er akkúrat mál sem hentar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er mál sem hefur áhrif á stöðu okkar í alþjóðasamfélaginu. Þetta er mál sem mögulega sker úr um það hvar við ætlum að setja okkur í sveit með nágrannaþjóðum okkar, með öðrum þjóðum í Evrópu. Þetta er mál sem hefur áhrif á lífskjör hér, alla atvinnuvegi landsins og þar fram eftir götunum og þetta er mál sem deilt hefur verið um í íslensku samfélagi í áratugi án þess að þjóðin hafi nokkru sinni fengið að segja hug sinn. Það er nefnilega svo að það er miklu blessunarríkara að íslenska þjóðin fái að ákveða framhaldið frekar en Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin, Viðreisn, Píratar, Flokkur fólksins eða hvaða flokkar sem það nú eru. nú eru. Mér finnst það vera algerlega einboðið að hefja þessa vegferð. En ástæðan fyrir því að ég er Evrópusinni er

var nefndur og tryggingamarkaðurinn og það má alveg bæta við matvörumarkaðnum og öðru. Það er umhugsunarefni að engir erlendir aðilar vilji hasla sér völl þrátt fyrir að engar hindranir séu á því að menn komi hér og veiti íslenskum fyrirtækjum samkeppni. Þar vitum við að íslenska krónan er hindrun. Íslenska krónan er helsta hindrunin fyrir því að erlend fyrirtæki komi hingað til þess að auka samkeppni á íslenskum mörkuðum og nýleg dæmi sanna það svo sannarlega að við Íslendingar gætum vel notað samkeppni að utan okkur til hagsbóta. Síðan má auðvitað nefna það líka að við erum að horfa á hátt vaxtastig og háa verðbólgu. Við erum með miklu hærri vexti hér þrátt fyrir sambærilega eða lægri verðbólgu í Evrópu. Mér finnst þetta vera mikið umhugsunarefni. Ég get vel skilið það að menn vilji ekki ganga í Evrópusambandið þótt ég sé ósammála þeim, en ég get ekki skilið það að menn sjái einhvern sérstakan hag í því eða sérstakan kost fyrir íslenskt samfélag að vera með minnsta gjaldmiðil í heimi sem nýtur engrar virðingar í alþjóðasamfélaginu, sem þykir vera aðgangshindrun hingað inn á markaðinn. Gjaldmiðill sem gerir það að verkum að meiri hluti forsvarsfólks nýsköpunarfyrirtækja telur að það séu neikvæð áhrif af krónunni á fyrirtæki sín eins og kemur fram í könnun sem sagt er frá á vefmiðlum, og hún er ekki mjög gömul þessi könnun. Þar kemur fram að 73% þeirra sem eru spurðir og reka íslensk nýsköpunarfyrirtæki telja að séríslenskur gjaldmiðill hafi neikvæð áhrif á rekstur nýsköpunarfyrirtækja hér á Íslandi. Þetta eru örfá af þeim rökum sem tína mætti til fyrir því að við Íslendingar eigum að taka upp fulla aðild að Evrópusambandinu. En auðvitað gengur tillagan hér ekki svo langt, eins og við þekkjum. Mig langar líka að nefna það sem gerðist í kringum kosningarnar 2013. Þá var það þannig að stjórnmálamenn, Illugi Gunnarsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Kristján Þór Júlíusson og Bjarni Benediktsson, sem nú er formaður Sjálfstæðisflokksins, sögðu öll með skýrum hætti fyrir þær kosningar að það ætti að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Þetta var svikið skömmu eftir kosningarnar. Mér finnst þetta sýna það svart á hvítu að menn eru tilbúnir til að ganga ansi langt til þess að láta þrönga sérhagsmuni flokka sinna ganga framar þjóðarhag. Menn eru meira að segja tilbúnir til þess að svíkja mjög ber og einbeitt loforð um hið gagnstæða strax að loknum kosningum.

og, getum við sagt, ára og áratuga umræðu um aðildarumsóknir okkar mögulegar að Evrópusambandinu. Það sem helst stendur upp úr að mínu mati í þessu er að gjaldmiðillinn, evran, væri hagfelldari og betri fyrir okkur en íslenska krónan. Nú hef ég hlustað eftir því sem hér hefur verið sagt í dag og marga aðra daga á mörgum ólíkum tímum og árum og áratugum. Ég skal alveg viðurkenna að ég var voðalega svag fyrir hugmyndinni um inngöngu í Evrópusambandið þegar ég var yngri. Eldri og reyndari og sumra mati kannski örlítið vitrari þá hef ég mínar efasemdir og ég ætla að telja upp nokkrar ástæður fyrir þeim efasemdum. Í fyrsta lagi tel ég okkur búa yfir slíkri gæfu og slíku ríkidæmi í fjölmörgum helstu atvinnugreinum okkar við búum í rauninni yfir því sem flestar þjóðir öfunda okkur af. Það er fiskurinn, það er græna orkan, það er eldið sem við erum komin vel af stað með stefnir í að verða jafn verðmætt og kvótinn margumdeildi. Það er vatnið, gull framtíðarinnar, segja sumir. Það eru landgæðin, það er ferðaþjónustan og allt þetta. Mínar áhyggjur ef nokkrar myndu snúast frekar um það hvort okkur bæri ekki að standa alveg sérstakan vörð um þessi ómetanlegu gæði og þessi verðmæti okkar,

Svo hefur mér í vaxandi mæli fundist inngrip Evrópusambandsins hér í okkar mál og okkar hag vera

allir önnum kafnir við það að skrifa ný lög, ný frumvörp og skálda inn í framtíðina hvað verða má og verða vill

ofvirkir embættismenn sem gera úr þessu frumvörp og tilskipanir, eins og ég gat um fyrr í dag, 650 af þeim þurfum við að taka inn og meðtaka og leiða hér í gildi og lög. 2.100 yrðu þær tilskipanir ef við gengjum í Evrópusambandið. Ég sé nú ekki alveg að í þeim nefndum sem ég sit í, sem eru fjórar, myndum við gera mikið meira en að bara afgreiða á færibandi 2.100 tilskipanir á hverjum þingvetri. Ég velti fyrir mér þeim sem þar hafa verið að hafa vit fyrir okkur, Grikkir og Spánverjar og Ítalir og einhverjir sem hafa sterkar skoðanir á því sem okkur á að vera fyrir bestu. Ég dreg það bara í efa að það fólk hafi meiri og betri burði en við sjálf til að ákveða hvernig hag okkar hér við endimörk hins byggilega heims er best borgið, hvernig atvinnulífi og stöðlum skuli fyrir komið. Ég velti líka fyrir mér: Hvar voru þessir góðu vinir okkar í Evrópska efnahagssvæðinu þegar illa fór hjá okkur 2008? Hvernig reyndust þeir vinir í raun? Færeyingarnir voru á sínum stað og Rússarnir. Hvar var gamla herraþjóðin, Danirnir, og gömlu nágrannarnir í Bretlandi? Ég vil helst ekki fara nánar út í að rifja það upp. Ég er hins vegar búinn að koma hér í ræðustól og vera nánast rekinn til baka með það sýnishorn af þeim þjóðarauði sem ég tel okkur beri að standa vörð um. Það var þjóðarsauðurinn litríki. Ég vona að ég megi nefna hann á nafn, með leyfi forseta. Þar teiknaði ég upp þjóðarsauð í ýmsum litum sem táknmynd allra þeirra verðmæta og auðlinda sem við búum að og sem ég óttast að margir vilji nú fá sneið af, væna flís af feitum sauð. Við sjáum það í ýmsu sem hér hefur borið á góma og ég velti líka fyrir mér og kallaði eftir því, ég hef ekki fengið eina einustu línu um það sem ég bað um fyrr í dag, að mér yrði bent á hvaðan Evrópusambandinu kemur sá réttur að leggja á okkur öll þau gjöld og allar þær álögur sem fram undan eru í tugum milljarða talið vægast sagt, kann það að vera tengt öðrum samningum sem við höfum gert, Kyoto, París eða hvað það heitir. En mér finnst þeir vera orðnir fullfrekir til fjörsins þarna úti í Brussel og mér finnst að við séum ekki betur sett í svona sirka 70–80% tilfella. Persónuverndarlögin eins og þau voru matreidd hingað og sett hér á borð fyrir okkur ég hefði ekki látið mér detta í hug að skrifa upp slíka rullu hér fyrir okkur á litla Íslandi. Þau eru miðuð við allt aðrar aðstæður, allt annars konar samfélag en okkar, en við verðum að kokgleypa þau með öllum þeim flækjufótum og tilskipunum sem fylgja. ETS-gjald upp á tugi milljarða mun skerða möguleika okkar til að láta ferðaþjónustuna blómstra áfram, mun skerða möguleika okkar til að vera þessi millilendingarvöllur sem Keflavík hefur orðið og hugsanlega fleiri í framtíðinni á Íslandi, menn munu frekar sækja til Bretlands til að geta skotist með ódýrustu flugunum yfir til annarra heimsálfa. Nú er Schengen-gjald og skipagjald á leiðinni og við erum satt að segja á Íslandi með alveg nóg af gjöldum, álögum, sköttum og útsvörum og skyldum að við förum ekki að láta fleiri þjóðir setja okkur slíkt fyrir. Eitt okkar stærsta vandamál er hvað lítið af mánaðarlaunum verður eftir í vasanum hjá launþeganum. Það er búið að kroppa svo mikið af. Sé ferðaþjónustan okkar mesti blómi í atvinnulífi og tekjusköpun í dag þá skulum við stemma stigu við hvers konar inngripum þar af grískum, ítölskum og spænskum embættismönnum og Evrópuþingmönnum. Ég held að við eigum stóra möguleika á því að styrkja þennan smæsta gjaldmiðil í heimi eins og hann er iðulega kallaður hér. Hann styrktist nú aðeins fyrir tveimur vikum þegar hugvit frá Ísafirði, þorskroð frá Ísafirði í plástursformi, var úthugsað, uppfundið, markaðssett og síðan selt fyrir 180 milljarða. Þá lyftist íslenska krónan upp og dollarinn fór úr 133 í 129. Það var í tvær vikur einhverra hluta vegna. Ég er alltaf að velta fyrir mér: Hvers vegna er íslenska krónan höfð svona veik þegar litríki, arðbæri þjóðarsauðurinn blasir við í öllum sínum myndum og arðbæru möguleikum? er sem sé búinn að hlusta í allan dag, bæði í gegnum útvarp, sjónvarp og hér inni í sal, og ég hef ekki enn þá séð ljósið, hef ekki enn þá séð fleiri kosti en galla á því að gefa þessum hinum sömu fjarlægu þegnum frekari völd en þeir þegar hafa yfir okkur. SPEECH_END

að hvað okkur í Viðreisn varðar þá höfum við alltaf litið svo á að Evrópusambandið sé ekki markmið í sjálfu sér. Evrópusambandið er hins vegar leið að markmiði. Evrópusambandið er tæki til að ná fram ákveðnum markmiðum sem ekki hafa náðst hér. Komi það út úr aðildarviðræðum við Evrópusambandið að við Íslendingar missum forræði á okkar helstu auðlindum þá er ég fyrsti maðurinn til að segja nei við slíkum aðildarsamningi. Það eru alveg hreinar línur. Þetta er ekki markmið í sjálfu sér heldur leið að markmiði.

þá langar mig að benda á að það var alveg forðast í ræðunni að nefna það sem er þó enn verra fyrir íslensk heimili. Það er krónuskatturinn. Það eru vextirnir sem íslenska krónan veldur okkur. Mig langaði að spyrja hv. þingmann:

ég kem ekki auga á neitt land í Evrópusambandinu sem ég tel standa betur eða framar okkur

Og ekkert af því sem við búum að í þessum efnum höfum við sótt til Evrópu, þvert á móti, við höfum hér svigrúm og frelsi til að hugsa og treysta á okkar eigið brjóstvit og okkar eigin fyrirhyggju í því sem varðar okkar eigin hag og aðstæður hér á Íslandi. Verandi fæddur í Danmörku, hafandi búið í Bretlandi og Bandaríkjunum og víðar, þá ætla ég að votta hér fyrir allra augum og eyrum að það er ekki til neitt það land í heiminum sem ég tel fremra, ákjósanlegra, öruggara og betra. Ég tel það okkur sjálfum fyrst og fremst að þakka. Við höfum staðið í lappirnar gagnvart þeim sem hafa reynt að ásælast fiskinn okkar eða að hafa af okkur ráðin. Ég er ekki viss um að einhverjar mælingar hjá einhverju fyrirtæki í dag séu endilega marktækar. Ég er ekki viss um að við eigum endilega að fara að bera þetta mál upp með þeim hætti sem það er lagt upp hér. En ég skal lúta meirihlutavilja þingsins í því sem öðru. Ég er alveg tilbúinn að skipta um skoðun á þessu sem öðru ef rökin eru til staðar og hyggjuvit og brjóstvit mitt segir mér að gera svo.

meira bara hrein og klár lýðræðisspurning. Þetta er til að mynda lýðræðisspurning sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur sett inn í sína stefnu að eigi að gera, að styðja tillögu sem þessa. Þetta er eitthvað sem mikill meiri hluti flokka hér á Alþingi vill gera þrátt fyrir að sumir þessara flokka vilji ekki ganga í Evrópusambandið. Þannig að mér finnst að við þurfum í umræðunni svolítið að skilja á milli þess að vilja ganga í Evrópusambandið eða þess að vilja styðja þessa tillögu sem hér er. En mig langar líka segja, af því að hv. þingmaður var að tala um nýsköpunarfyrirtækin og annað, ég var nú að nefna þetta í minni ræðu, að meiri hluti forsvarsfólks nýsköpunarfyrirtækja telur að krónan hafi neikvæð áhrif á starfsemi nýsköpunarfyrirtækjanna.

er, er hv. þingmaður þeirrar skoðunar að EES-samningurinn sé eitthvað sem við ættum að ganga út úr? Er EES-samstarfið gengið sér til húðar? Er það það sem ég get lesið út úr svörum þingmannsins hér áðan?

Ég er ekki á þeim stað að vilja ganga úr EES en ég skal viðurkenna að samningur Íslands við EES minnir mig óþægilega mikið á hjónaband tiltekins vinar míns sem staðið hefur sirka jafn lengi og þessi samningur þar sem kröfurnar hafa allar verið á einn veginn; vegið að fullveldi viðkomandi vinar.

að ég myndi ígrunda það mjög að ganga úr slíku hjónabandi. Það er auðvitað ekki alveg fullkomlega sambærilegt við það að vera í ríkjasambandi. En sá samningur sem ég barðist fyrir með kjafti og klóm þegar ég studdi litla Alþýðuflokkinn, sáluga því miður, sá samningur sem gerður var fyrir 30 árum er allt annar samningur en við erum með í dag. Það þarf nokkuð við að bætast í þeim halla til að ég segi: Göngum úr þessu sambandi. Það er ekki komið þangað, ég vona að það komi ekki að því, því að það eru kostir, sannarlega, við að vera í EES. sumt af því sem þá blasti við sem aðalkostur, aðalávinningur, hefur því miður smám saman fjarað út en í staðinn rignir yfir okkur tilskipunum, kröfum, ásælni og inngripum inn í okkar mál hér. Það mislíkar mér. Ég mun ekki hafast að, ég mun láta á það reyna þegar að því kemur, þegar greidd verða atkvæði með hvaða hætti það skipast og ég mun styðja og lúta þeirri niðurstöðu.